Svo er ekki og verður því þingfundur lengdur eitthvað fram yfir það sem þingsköp kveða á um.

Varnaðarorð fjármálaráðs, helstu hagfræðinga Viðskiptaráðs, Samtaka atvinnulífsins, BHM, ASÍ og 13 stýrivaxtahækkanir Seðlabankans hafa hingað til ekki fengið neitt á blessaða ríkisstjórnina. Hver ráðherrann hefur komið hingað upp á fætur öðrum og þráast við að horfast í augu við raunveruleikann. Hæstv. fjármálaráðherra hefur margsagt okkur frá sínu uppáhalds orði, frumjöfnuði, sem er notað í annarri hverri setningu og benti einnig á veisluna dásamlegu sem ætti að vera öllu fólki augljós. Viðreisn hefur ítrekað kallað eftir aðhaldi í ríkisfjármálum og aðgerðum til að bregðast við stöðunni til að við náum líka að greiða niður vaxtakostnað og gera ríkissjóð sjálfbæran. Hæstv. forsætisráðherra sagðist berum orðum vera ósammála þeirri gagnrýni sem sett hefur verið fram af hálfu þeirra aðila sem ég taldi hér upp auk Viðreisnar. Hér stöndum við síðan, 13 stýrivaxtahækkunum síðar, og ríkisstjórnin er loksins búin að funda um aðgerðir. En þær eru ekki betur á veg komnar en svo að á fundi formanna stjórnmálaflokkanna nú í morgun var ekki hægt að greina frá inntaki þeirra að það þyrfti frekari snúning í ríkisstjórninni og í þingflokkunum og meiri hluta fjárlaganefndar, eins og þessi staða hafi verið að teiknast upp bara núna í síðustu viku. Ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra: Hvað breyttist? Það er auðvitað fagnaðarefni að ríkisstjórnin sé að vakna af draumsvefni um frumjöfnuð og hagvöxt, en hverju breytir það

Sinnuleysi forsætisráðherra og ríkisstjórnar kostar venjulegt fólk mörg hundruð þúsund krónur á hverjum degi. Hvað breyttist, virðulegi forseti, og hvers vegna átti þetta fólk (Forseti hringir.) ekki skilið heiðarlegra samtal um stöðuna fyrr?

Ég nefni eignamörkin í vaxtabótakerfinu, hækkun barnabóta, frítekjumark atvinnutekna og auðvitað persónuafslátt og þrepamörk sem hækkuðu í byrjun árs. Hér er talað eins og ekkert hafi verið gert. Það er rangt, herra forseti. Á sama tíma hefur það verið algerlega skýrt af hálfu ríkisstjórnarinnar að við stöndum vörð um grunnþjónustuna. Við erum ekki að fara að gefa neitt eftir af þeirri uppbyggingu sem þar hefur átt sér stað á undanförnum árum. En er ekkert aðhald í fjármálaáætluninni? þar er verið að leggja til 18 milljarða í tekjuöflun og hátt í 18 milljarða í aðhald í rekstri ríkisins. Þetta er afgreitt sem ekkert aðhald. Það er einfaldlega rangt. Það er hins vegar svo að við höfum verið að skoða þær umsagnir sem komið hafa um fjármálaáætlun. Það er eðlilegt að bregðast við því og þess vegna mun ríkisstjórnin gera það að tillögu sinni að flýta gildistöku fjármálareglna eins og lagt er til af hálfu ýmissa umsagnaraðila. Það verður líka lagt í sérstakar aðgerðir til að mæta framboðshliðinni á húsnæðismarkaði og þar þarf að gefa í. Þar er ég að tala um stofnframlög til almenna íbúðakerfisins sem við munum hækka. En á móti munum við draga úr framkvæmdum í öðrum byggingarframkvæmdum því við ætlum ekki að auka þensluna með okkar aðgerðum sem snúast um það að tryggja kjör almennings í þessu landi í gegnum verðbólguna. Það liggur líka fyrir, og þetta veit hv. þingmaður ósköp vel,

Það er rétt

af því að hún hefur ekki svarað því. En hún verður að segja af hverju og hvað breyttist. Hvað varð til þess að hún vaknaði af þessum þyrnirósarsvefni? Ég vil hins vegar segja að það er mikilvægt einmitt núna að fara í breytingu á fjármálareglunum

Herra forseti. Hv. þingmaður hefur líka verið með sama málflutninginn um stöðu efnahagsmála — óháð verðbólgu, óháð atvinnuástandi, óháð hagvexti hefur þetta verið málflutningurinn alveg frá árinu 2018. Það er ekkert verið að gera í efnahagsmálum og það er ekki verið að bregðast rétt við. Í heimsfaraldri kom hv. þingmaður og sagði: Það er ekki verið að taka stór skref, það er ekki verið að gera nóg. Þegar þau mál eru gerð upp

en þessi ríkisstjórn hefur svo sem oft haldið fundi áður. Ég hvatti nú til þess hér ekkert alls fyrir löngu að síðustu dagar þingsins yrðu teknir í það í samvinnu við ríkisstjórnina að taka á þessu efnahagsástandi, þessu ófremdarástandi sem við horfum upp á. Það var ekki brugðist við því en það var haldinn fundur í dag. Merkin eru hins vegar ekkert sérstaklega traustvekjandi. Hæstv. forsætisráðherra heldur áfram að segja að það sé allt að ganga frábærlega, ekki hvað síst vegna þess að ríkisstjórnin sé búin að eyða svo miklum peningum eða verja svo miklum peningum í mikilvæga málaflokka. En hvað hafa menn fengið fyrir? Það fást aldrei nein svör við því. Ef búið er að auka útgjöld til heilbrigðismála svona mikið, hvernig stendur á því að biðlistarnir halda bara áfram að lengjast? Ef búið er að auka útgjöld til velferðarmála að öðru leyti þetta mikið, af hverju líður fólki ekki betur, af hverju er þjónustan ekki betri? Af hverju er hér ófremdarástand? Við því fást ekki svör nema hvað nú hefur hæstv. forsætisráðherra brugðið fyrir sig tungutaki hæstv. fjármálaráðherra og er farin að tala um frumjöfnuð. Við eigum öll að vera glöð yfir góðum frumjöfnuði. Ég veit ekki hvernig það færi hjá heimili sem tæki endalaust lán og borgaði meiri og meiri vexti en útskýrði í sífellu að frumjöfnuðurinn væri enn þá mjög góður.

Hvers má vænta frá ríkisstjórninni núna á lokametrum þinghaldsins um viðbrögð, alvöruviðbrögð við efnahagsástandinu í landinu? Herra forseti. Já, það eru haldnir fundir. Það var líka haldinn fundur formanna flokkanna í morgun sem formaður Miðflokksins komst því miður ekki á; við þurfum að ræða það mál hér eftir þennan fyrirspurnatíma.

Það eru allir sammála um það sem ræða þessi mál af einhverri sanngirni, sem ræða þessi mál málefnalega, að staðan er snúin. Af hverju? Af því að við erum með mikla verðbólgu, við erum með háa vexti. En á sama tíma erum við með

Og já, við höfum þá trú á íslensku hagkerfi að við teljum unnt að flýta fjármálareglunum um ár. Við teljum sömuleiðis að staðan sé góð og bendum á frumjöfnuðinn sem hv. þingmaður getur gert grín að en er hins vegar breyta sem tekið er tillit til þegar við ræðum um opinber fjármál.

líta t.d. algerlega fram hjá því hvernig velsældarvísarnir hafa verið að þróast. Ég benti á það í síðustu viku að meiri hluti vísanna sýndi að samfélaginu gengi vel. Þegar við horfum á Social Progress Index er Ísland í topp fimm. Hvernig stendur á því? Miðað við lýsingar stjórnarandstöðu getur það ekki staðist skoðun?

Herra forseti. Þetta var eina svarið um afrakstur fundarins, að menn væru sammála um að það þyrfti að ganga lengra. Og hvenær ætla menn þá að byrja að ræða það í þessari ríkisstjórn hvernig eigi að ganga lengra? Verður það eftir að þingið hefur lokið störfum? Verður það í kvöld eða á morgun? Ríkisstjórnin virðist þó hafa náð saman um að það væri mikilvægt að ganga lengra, sem er áfangi, vissulega,

þá skiptir máli að við beitum ríkisfjármálunum til að slá á þenslu. Það skiptir máli þar af leiðandi að við frestum ákveðnum framkvæmdum, sem verður frestað, en að við nýtum það svigrúm sem við höfum innan ríkisfjármálanna til að bæta hressilega í stofnframlög þannig að við séum að beina kröftum okkar að því að byggja upp íbúðarhúsnæði, því að þess er þörf. Auðvitað hangir það á því að lóðir séu til staðar til að unnt sé að byggja upp t.d. innan almenna íbúðakerfisins sem hv. þingmaður þekkir vel. Það er stóra verkefnið. Hvernig sláum við á þensluna en tökumst um leið á við framboðshlið húsnæðismarkaðarins? Hv. þingmaður spyr hér um mína skoðun á grænum svæðum. Ég vil bara minna á það þegar rætt er um borgarskipulag að það er ekkert langt síðan, en þó

Herra forseti. Í menntastefnu til ársins 2030 er lögð áhersla á heildstæða skólaþjónustu þvert á skólastig. Heildstæða stefnan er ekki meiri en svo að málaflokkunum er dreift á mismunandi ráðuneyti sem öll virðast hafa sjálfstæða stefnu. Á sama tíma og háskólaráðherra vill fjölga nemendum í bóknámi í háskóla hefur mennta- og barnamálaráðherra sagst ætla að draga úr brottfalli drengja, m.a. með því að efla verknám á kostnað bóknáms. Hann hefur auk þess sagt að tölur sýni að nemendum í bóknámi muni fara fækkandi á næstu árum. Fullyrðingin byggir reyndar á mjög veikum grunni. Þar kemur bæði til mikil fólksfjölgun hérlendis en einnig sökum þess að enn hækkar hlutfall unglinga sem fara í framhaldsskóla. Það mun því líklega fjölga bæði í verk- og bóknámi á næstu árum. Nú vill svo til að sem foreldri hef ég reynslu af tveimur af þeim skólum sem á að sameina. Börnin mín sóttu nám í VMA annars vegar og MA hins vegar. Sá fyrri er verknámsskóli með nemendum á mjög ólíkum aldri en sá síðari hefðbundinn bóknámsskóli með bekkjarfyrirkomulagi þar sem nemendur eru á mjög svipuðum aldri. Reynslan af báðum þessum gjörólíku skólum var mjög góð, enda hentaði ólíkt fyrirkomulag þeirra ólíkum þörfum barnanna. Herra forseti. Nú er ekki ýkja langt síðan að anað var út í styttingu framhaldsskóla án þess að fyrir lægju fullnægjandi gögn sem styddu breytinguna. Nú á að ráðast í aðra stóra breytingu án þess að gerð hafi verið almennileg

öðrum stórum breytingum í kerfinu. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og fagna því að við skulum vera að ræða málefni menntakerfisins hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma.

Í dag fer reyndar fram þriðji vinnufundur í Hörpu þar sem um 500 manns taka þátt í því að móta þessa nýju löggjöf. Hv. þingmaður vitnar til vinnu sem nú er í gangi við að skoða hvernig við getum eflt framhaldsskólakerfið og ráðstafanir sem við höfum verið að vinna þar til að skoða ólíkar sviðsmyndir um hvernig mögulega væri hægt að sameina ákveðna skóla með það að markmiði að skapa svigrúm fyrir þessi verkefni.

Ástæða þess að við erum að gera þetta er sú að það eru gríðarlega margar áskoranir sem við þurfum að takast á við sem samfélag í íslensku skólakerfi og við þurfum að skapa fjárhagslegt svigrúm til þeirra. Ein af þeim er starfsnám, sem hv. þingmaður vitnaði til, og aukning þar á næstu árum, sem er staðreynd. Það eru þó fleiri atriði þarna sem lúta til að mynda að

styttingunni eða að gera hana upp, en hvernig væri að gera það? Áhrif hennar lifa auðvitað með okkur áfram. Það er alveg rétt hjá hæstv. ráðherra að það eru gríðarlegar áskoranir í framhaldsskólakerfinu og menntakerfinu almennt, en það er furðulegt að birtast með lausnirnar áður en fólk greinir a.m.k. hverjar áskoranirnar eru. Ég spyr bara: Hvers virði eru yfirlýsingar ráðamanna ef forsendur nemendanna sjálfra eru aldrei

Við erum að kanna fýsileika þess að auka samstarf eða ráðast í sameiningar á einstaka skólum til þess í.) — það er rangt hjá hv. þingmanni sem grípur hér frammí — að skapa svigrúm fyrir nauðsynlegar aðgerðir sem þarf að ráðast í, m.a. fjölgun í starfsnámi en líka að taka betur utan um nemendur af erlendum uppruna,

til handa nemendum og þeirri kynslóð sem er að ganga í gegnum skólakerfið núna. Hluti af þeirri fýsileikakönnun sem nú er í gangi er að kanna nákvæmlega það sem hv. þingmaður

Um er að ræða nótulausan stuðning upp á nokkra milljarða króna árlega sem koma ekki fram í reikningum stofnunarinnar. Frá því að ég hóf afskipti af umræddri kvótaúthlutun hef ég verið boðaður sérstaklega í próf hjá Seðlabankanum vegna þess að sérstakur vafi léki á hæfi mínu þrátt fyrir að ég hafi stýrt opinberri stofnun í nokkra áratugi og hafi lokið framhaldsnámi í opinberri stjórnsýslu, auk þess sem ég hef setið hér á ég veit ekki hvort ég eigi að telja mér það til tekna, og í sveitarstjórn Skagafjarðar. Í sjálfu sér væri það í góðu lagi ef aðrir stjórnarmenn og varamenn stjórnar hefðu verið látnir þreyta umrætt próf en svo var ekki. Nú ber svo við að Flokkur fólksins tilnefndi mig sem aðalmann í stjórn Byggðastofnunar en það var ekki virt af núverandi innviðaráðherra heldur var ég gerður að varamanni á ný, þvert á vilja flokksins.

Þetta inngrip án nokkurs samráðs við Flokks fólksins lyktar óneitanlega af misnotkun og valdhroka. Það sem undirstrikar það er að aðrar skipanir ráðherra á karlmönnum eru verulega umdeildar og ég hef vakið athygli Fjármálaeftirlitsins á því. Mér finnst það sárt að við skulum vera hér að ræða þessi mál og að menn sýni svona valdhroka við skipan stjórna opinberra stofnana og sýni ekki meiri auðmýkt.

Talandi um auðmýkt þá verð ég að viðurkenna að ég áttaði mig ekki alveg á fyrirspurn þingmannsins. Ef hún snýst um þær almennu reglur sem gilda í stjórnkerfinu, að við tilnefningar skuli ávallt tilnefna karl og konu

og af auðmýkt farið eftir lögunum. Það er líka þannig að allir

nýir fulltrúar þurfi að gera það. Mér er kunnugt um að það hafi ekki alltaf gengið eftir hjá einstökum fulltrúum sem tilnefndir hafa verið frá einstökum flokkum

Það var bara einfaldlega: Ég ræð og það er það sem stendur. Ég ræð. Það hefði þá verið bragur á því ef hæstv. ráðherra hefði látið vita af því að hann treysti sér ekki til að skipa þann sem hér stendur í stjórnina áður en til skipunarinnar kom. En það var ekki svo því að hann réð. Þessu máli er auðvitað ekki lokið vegna þess að sá sem hann réð — það er verulega umdeilanleg skipan sem ég tel rétt að Fjármálaeftirlitið fari í gegnum. Mér finnst leitt að hæstv. ráðherra skuli ekki virða sjónarmið þess flokks sem tekur þátt í því að velja sér fulltrúa af meiri svona — þetta lyktar örlítið af lítilsvirðingu. Er Flokkur fólksins einhvers annars flokks stærð hjá hæstv. ráðherra?

stjórnarflokkanna annars vegar og stjórnarandstöðunnar hins vegar. Þegar það kemur slík tillaga þá skal hún skipuð karli og konu til að tryggja kynjajafnrétti í stjórnum

Herra forseti. Á laugardaginn voru mótmæli gegn hvalveiðum á Íslandi og nú hafa meira en 18.000 landsmenn skrifað undir undirskriftalista til að stöðva þessa starfsemi sem svo oft hefur komið fram í fjölmiðlum að skili taprekstri ár eftir ár, sé ótrúlega sársauka- og kvalafull fyrir þessi spendýr og fari þvert gegn öllu sem Ísland er að reyna að gera í loftslagsmálum og í aðgerðum gegn vistkerfaröskun. Það er afskaplega slæmt fordæmi að fyrirtæki hérlendis geti bara ráðið lögmenn til að pönkast í Matvælastofnun og komist upp með það og komist upp með að ganga ekki frá olíutanki sem hefur lekið í opið vatnsból og komist upp með að níðast á dýrum og allt til hvers? Til þess að hvalkjöt geti verið nýtt í hundamat í Japan. Meiri hluti landsmanna er á móti hvalveiðum enda hagnast enginn á þeim og mér heyrist af ummælum hæstv. ráðherra í fjölmiðlum að ráðherra sé sammála því að hvalveiðar heyri fortíðinni til. En því spyr ég: Hvernig má þá vera að hæstv. ráðherra þori ekki að standa með eigin sannfæringu, þori ekki að standa með áliti þjóðarinnar, þori ekki að standa með eigin yfirlýstum áætlunum í loftslags- og vistkerfamálum og með reglugerðum landsins sem þessar hvalveiðar hafa margbrotið? Hvers vegna þorir hæstv. ráðherra ekki að taka rétta ákvörðun og stöðva hvalveiðar strax?

og sú umræða sem hefur fylgt því sláandi myndefni og skýrslu sem liggur fyrir eftir þá reglugerð sem ég setti um velferð dýra við veiðar á hvölum, hefur í raun og veru snúið umræðunni og opnað hana miklu meira en við höfum áður séð. Og því ber að fagna. Það er hins vegar þannig, eins og hv. þingmaður veit, að ráðherrar geta einungis framkvæmt það sem löggjafarvaldið hefur gefið þeim vald með lögum til að gera og samkvæmt ráðgjöf sem lögfræðingar matvælaráðuneytisins hafa gefið mér er ekki að finna skýra lagastoð fyrir stjórnsýsluviðurlögum, svo sem afturköllun leyfis að svo búnu. En það sem þessi umræða dregur hins vegar fram er hversu miklar breytingar hafa átt sér stað á samfélaginu. Við erum að setja umfjöllun og umræðu um dýravelferð miklu meira á dagskrá en við höfum áður gert. Við eigum að spyrja okkur sjálf þeirrar spurningar hvort við sem samfélag viljum heimila að kálffullar langreyðarkýr séu hundeltar klukkustundunum saman og margskotnar með sprengjukutlum þangað til að lokum dregur af þeim og þær gefast upp. Það er spurningin sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir. Það er spurningin sem ég hef á mínu borði og við sem kjörnir fulltrúar getum ekki vikist undan þessari umræðu frekar en aðrir. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að setja þetta á dagskrá hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir sín ummæli og fyrir að nefna einmitt það að við getum verið sammála um þetta. En mig langaði að spyrja: Hvaða heimildir þarf þá ráðherra til að stöðva þessar veiðar? Við erum jú löggjafarþingið og ráðherra hlýtur að geta upplýst okkur um hvaða lögum þarf að breyta til þess að við getum stöðvað það að allt að 209 hvalir verði drepnir í sumar, þ.e. ef við gerum ekki neitt. Að fela sig á bak við það að við getum ekki gert eitthvað leysir okkur ekki undan þeirri sök í þessu máli. Ég vil endilega spyrja að þessu.

Það skiptir mjög miklu máli að hafa traustan og öruggan grunn fyrir því sem gert er og ekki síst úr sæti ráðherra á öllum tímum og í öllum málaflokkum. Nú er það svo að Matvælastofnun hefur vísað skýrslunni til fagráðs um dýravelferð með þá spurningu hvort það sé yfir höfuð hægt með núverandi tækni að gæta að dýravelferð og þeim meginreglum sem er að finna í þeirri löggjöf við dráp á hvölum. Ég hef ekki séð þá niðurstöðu. Fyrir liggur síðar í sumar eða í haust skýrsla um vistkerfi hafsins að því er varðar hvali. Það er líka mikilvægt að við höfum það í höndunum. Það er mikilvægt að við höfum í höndunum upplýsingar og nýjustu mögulegu upplýsingar um efnahagsleg áhrif af hvalveiðum.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. innviðaráðherra fyrir að vera hér til svars í dag. Sú spurning sem ég vil beina til ráðherra varðar stöðu neysluvatns í Vestmannaeyjum. Á síðasta ári óskaði Vestmannaeyjabær eftir fjárframlagi ríkisins upp á 700 millj. kr. vegna lagningar nýrrar vatnsleiðslu auk niðurfellingar á virðisaukaskatti vegna framkvæmdarinnar. Bærinn fékk höfnun við báðum þessum erindum. Það sætir furðu. Frá árinu 1968 hefur verið vatnsleiðsla til Eyja frá fastalandinu og á löngu tímabili voru leiðslurnar tvær og jafnvel þrjár en þriðja leiðslan var lögð 2008. Sú leiðsla er sú eina í dag sem tryggir Vestmannaeyingum neysluvatn því hinar tvær eru ónýtar fyrir margt löngu. Þessi vatnsleiðsla sem er lífæð Vestmannaeyinga er orðin 15 ára gömul og komið að viðhaldi. Ef upp kæmi bilun í vatnsleiðslunni myndi það hafa gríðarlega alvarlegar afleiðingar fyrir byggðina í Eyjum sem og allt atvinnulíf. Það myndi skapast alvarlegt almannavarnaástand í Eyjum á nokkrum klukkustundum og þyrfti að rýma Eyjarnar með ærnum tilkostnaði. Er núverandi lögn var tengd árið 2008 var veitt framlag úr ríkissjóði upp á 700 millj. kr. Var það gert til að tryggja að íbúar Vestmannaeyja myndu búa við sambærileg vatnsgjöld og íbúar fastalandsins. Ríkið hefur hingað til brugðist við með alls konar stuðningi við verkefni sem snúa að því sem ógnar byggð eða búsetu víða um land. Í síðasta mánuði lýsti ríkislögreglustjóri yfir áhyggjum af þeirri öryggisógn sem er í Vestmannaeyjum vegna þessarar stöðu og hvatti til úrbóta.

Við könnun á því að gjöld til heimila í Vestmannaeyjum hefðu hækkað nokkuð en þó kannski verið í níunda eða tíunda sæti í samanburði annarra sveitarfélaga þá þóttu ekki rök til þess að fara inn og

Hins vegar hefur þessi kostnaður vaxið allnokkuð og er kominn yfir 2 milljarða. Ég hef haft þau sjónarmið uppi að það gæti verið skynsamlegt, eins og í fráveitum, að ríkið kæmi almennt að stuðningi við slíkt, til að mynda með einhvers konar mótframlagi sem næmi virðisaukaskatti sem í þessu tilviki yrði þá um 400 milljónir. Það er hins vegar alveg rétt sem hv. þingmaður kemur inn á og hefur verið flaggað að það eru auðvitað sérstakrar aðstæður til Eyja, ein lögn og almannavarnaástand sannarlega til staðar. Í ljósi þess höfum við tekið þetta mál til skoðunar að nýju og myndum gjarnan vilja fara í einhvers konar samtal við Vestmannaeyjar um hugsanlega viljayfirlýsingu eða eitthvað slíkt um það að þegar kostnaðurinn lægi fyrir og verkefnið væri búið og menn væru búnir að skilgreina ákveðin viðmið um það hvað væri eðlilegt, væri komið til móts við sveitarfélagið.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. innviðaráðherra fyrir svarið. Ég vil ítreka hér hversu mikilvægt þetta mál er þessu samfélagi sem Vestmannaeyjar sannarlega eru og í því sambandi má ég til með að nefna að það hefur verið kallað eftir því í mörg ár að tryggja raforkuöryggi til Eyja. Svo gerist það í vetur að bilun kemur upp í eina rafstrengnum til Vestmannaeyja og það í upphafi loðnuvertíðar.

Eyjum má áætla að við höfum verið að brenna um 100 tonnum af olíu á sólarhring í Vestmannaeyjum og er það auðvitað sorgleg staða í landi sjálfbærrar orku.

í hverju sveitarfélagi fyrir sig og á sínu svæði. Ég veit að geta sveitarfélagsins Vestmannaeyja, með öflugt veitufyrirtæki til að leggja þessa lögn, verður næg. Við munum síðan skoða hvaða stuðning við getum komið með inn í verkefnið. Öll munum við, held ég, vonast eftir því að ekki neinar náttúruhamfarir gangi yfir sem munu fara í þá veru sem hv. þingmaður var að vísa til.

lögfræðilega skýringu á því hvernig hægt væri að stöðva hvalveiðar, að hennar ráðgjafar hefðu sagt henni að það væri ekki hægt. Nú höfum við í

Virðulegi forseti. Brottnám úkraínskra barna er stríðsglæpur. Innrásin í Úkraínu tekur á sig margar hræðilegar myndir.

Alþingi Íslendinga fordæmir í dag harðlega ólöglegt og kerfisbundið brottnám úkraínskra barna á hernumdum svæðum rússneska hersins í Úkraínu og flutning þeirra, jafnt innan þeirra svæða og til Rússlands og Belarúss.

Virðulegur forseti. Þingflokkur Pírata styður þessa tillögu. Það er mjög mikilvægt að við fordæmum þessa stríðsglæpi sem eru þáttur í verknaði þjóðarmorðs, gríðarlega alvarlegt. Þetta er hluti af þjóðernishreinsunum. Þetta er með þeim verstu glæpum sem til eru. Það er rétt hjá Alþingi Íslendinga að fordæma þá og ég er stolt af því að við séum að gera það hér og

þakka hv. þingmanni og formanni utanríkismálanefndar fyrir hans frumkvæði líka, að tala skýrt þegar kemur að Úkraínu og segja að við ætlum ekki að hætta að styðja Úkraínu í hvaða málum sem er til að verja okkar lýðræði og frelsi í álfunni. Og að sjálfsögðu þarf að tala skýrt þegar kemur að þessari grófu misbeitingu Rússa á öllu því sem viðkemur stríði, ekki síst gagnvart börnum. Ég vil þakka hv. þingmanni og formanni nefndarinnar fyrir hans störf þegar kemur að yfirlýsingum sem tengjast Úkraínu.

þessa stríðsglæpi. Mig langaði að ítreka nokkuð sem ég sagði hér í umræðu um þetta mál fyrir helgi. Það er áskorun til hæstv. utanríkisráðherra um að skoða hvort við getum ekki á einhvern hátt stutt við sálgæslu þeirra barna sem koma aftur til Úkraínu frá Rússlandi.

vinnunna og þinginu fyrir að eiga frumkvæði að því að taka upp málið. Það er gríðarlega mikill sómi að því að við hér séum fyrst þjóðþinga til þess að að álykta með þessum hætti. Allt skiptir máli sem við gerum, bæði núna, fyrir málefnið sjálft og fyrir fólkið sem er að berjast fyrir sínu frelsi og friði, en líka almennt upp á það að gera það sem er rétt og skiptir máli fyrir framtíðina og þá skrásetningu á þeim tímum sem við lifum, að við séum að bregðast við með þeim hætti sem hér er gert.

Það er ekki boðlegt að við heykjumst á þessu ár eftir ár. Það vantar ekki talandann, það vantar ekki yfirlýsingar, um að nú sé þetta allt að koma, en svo bara gerist ekki neitt. Ég skora á okkur hér inni að sameinast nú um að þetta verði í síðasta skipti sem þessi útfærsla verði viðhöfð.

Yfirburðastaða ríkisins er gríðarleg og hefur bara verið að styrkjast og á meðan staðan er óbreytt verður ómögulegt að tryggja heilbrigða samkeppni á markaðnum. Við stuðningsmenn öflugra og frjálsra fjölmiðla hljótum að vera sammála um að styrkja rekstrarumhverfi þeirra. að það væri mikilvægt skref að taka ríkið af auglýsingamarkaði. Ég fagna því sérstaklega tillögu meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar um að draga úr sókn og ákefð ríkisins á markaðnum.

að partur af fjölmiðlaumhverfinu er öruggt stuðningsumhverfi einkareknum miðlum til handa. Nú er það þannig að þessi ríkisstjórn er búin að sitja í sex ár. Það er ekkert handfast um það hvað ríkisstjórnin ætlar að gera á fjölmiðlamarkaði utan hvað við erum að greiða atkvæði um þetta afmarkaða frumvarp hér í dag. Ég ætla að styðja þetta frumvarp en hlýt að benda á að á sama tíma og verið er að tala um í nefndaráliti að það sem þurfi sé fyrirsjáanlegt stuðningsumhverfi fyrir fjölmiðla sé eini fyrirsjáanleiki fjölmiðla, samkvæmt því sama nefndaráliti, að þetta fyrirsjáanlega verði lagt niður.

Að framlengja úrræði sem knýr fjölmiðla til að mæta til stjórnvalda með betlistafinn á lofti á hverju einasta ári er ekki í boði við þær aðstæður sem við búum við í dag. Ég tek undir með þeim sem hafa nefnt hér að það þarf að koma hér á fyrirsjáanlegu, varanlegu kerfi sem tryggir tilvist einkarekinna fjölmiðla á Íslandi. Þetta eru ekki gæluverkefni, þetta snýst um það að við getum talið okkur búa í frjálsu, lýðræðislegu samfélagi. Við sitjum hjá, ég alla vega, við þessa atkvæðagreiðslu. Ég styð það að sjálfsögðu, þessu var ætlað að vera tímabundið úrræði.

að auglýsendur auglýsa hjá þessum stóru efnisveitum. 50% af öllum auglýsingatekjum hjá okkur á Íslandi fara þangað. Í Svíþjóð fara um 75% af öllum auglýsingatekjum til þessara stóru efnisveitna.

hálfgerður aumingjaskapur að geta ekki staðið með frjálsum fjölmiðlum þegar staðan er svona aðkallandi.

Þá geri ég það í því ljósi að ég tel eðlilegt og nauðsynlegt að við rekum fjölmiðla úti á landsbyggðinni sem eru að fjalla um það sem snýr að fólki og almenningi á landsbyggðinni.

Virðulegur forseti. Við í Samfylkingunni styðjum að sjálfsögðu framlengingu fjölmiðlastyrkjanna sem mælt er fyrir um í þessu frumvarpi. Við furðum okkur á nefndaráliti meiri hlutans í allsherjar- og menntamálanefnd þar sem kallað er eftir því að horfið verði frá beinum styrkveitingum ríkisins til fjölmiðla. Mér finnst það hryggilegt að þingmenn Vinstri grænna og þingmenn Framsóknarflokksins hafi gengið til liðs við Sjálfstæðisflokkinn þegar kemur að því að kæfa og berja niður viðleitni hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra til að koma hér á styrktarkerfi eftir hlutlægum viðmiðum og fyrirsjáanlegum leikreglum. Við í Samfylkingunni munum styðja

Ég vil bara minna á það að hæstv. ráðherra er í lófa lagið að skattleggja nákvæmlega þetta. Hæstv. ráðherra er í lófa lagið að koma með virðisaukaskatt á nákvæmlega þessar risaupphæðir sem eru að renna úr landi án þess að króna komi í ríkiskassann. Um leið væri hægt að nýta stóran hluta af því til að tryggja fyrirsjáanleika og styðja við einkarekna fjölmiðla.

Hér er til meðferðar mál sem mun hafa þær afleiðingar að hækka sértekjur Matvælastofnunar um allt að 400 millj. kr. á ári. Það má vel vera að það sé talan sem passar við það sem þörf er á en í því samhengi verður að nefna hér gagnrýni sem komið hefur fram hjá m.a. Bændasamtökunum og Samtökum fyrirtækja í landbúnaði þar sem segir, með leyfi forseta: „Telja Bændasamtökin að þörf sé á mun ítarlegri greiningu á því hvar ætlunin sé að sækja þær 300–400 millj. kr. sem boðaðar eru á grundvelli bæði þeirra lagabreytinga sem hér eru til umræðu og breytinga á gjaldskrá.“ Svo segir áfram: „[…] þá verði jafnframt að fara fram greining og nákvæm skoðun á því hvar hægt sé að ná fram hagræðingu hjá stofnuninni til að lækka kostnað.“ Undir þetta taka

Virðulegi forseti. Ég vil bara árétta það að hér er eingöngu verið að samræma gjaldtökuheimildirnar. Hér er ekki verið að heimila sérstaka gjaldskrá. Allt það er til staðar í dag, dag, þ.e. ráðuneyti og MAST geta hækkað gjaldskrána kjósi þeir að gera svo. Ég vil ítreka það að í samráðsgátt var meðfylgjandi útreikningur á gjaldskrá til að sýna fram á hvað þjónustan kostar.

að hér sé ekki ástæða til að fara í efnislega umræðu, og auðvitað er það ekki heimilt, er engu að síður ekki hægt annað en að benda á það að hér stóð framsögumaður málsins og fullyrti að allar gjaldtökuheimildir lægju fyrir nú þegar. Hér stendur í greinargerðinni, þess ráðherra sem leggur málið fram, með leyfi forseta: „… og hins vegar er bætt við gjaldtökuheimild í tvo lagabálka þar sem þær skortir.“

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta velferðarnefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012.

Skilyrði fyrir undanþágunni er að starfið felist í beinum samskiptum við sjúklinga, stoðþjónustu eða rannsóknum í tengslum við þjónustu við sjúklinga, eða handleiðslu yngra heilbrigðisstarfsfólks eða nema.

Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hluti hv. velferðarnefndar árétta sérstaklega eftirfarandi atriði: Í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins er kveðið á um hámarksaldur ríkisstarfsmanna.

almennt, m.a. í ljósi hækkandi lífaldurs og til að tryggja jafna stöðu og á almennum vinnumarkaði. Í því samhengi bendir meiri hlutinn á að um að umfjöllun um hækkun hámarksaldus í greinargerð með frumvarpinu er að miklu leyti almenn og einskorðast ekki við heilbrigðisstarfsfólk. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er áhersla lögð á að gera eldra fólki kleift að vera virkir þátttakendur á vinnumarkaði, m.a. með auknum sveigjanleika að því er snertir starfslok og að horft verði til aukins sveigjanleika varðandi starfslok hjá hinu opinbera. Heilbrigðisráðherra reið á vaðið með þessu bráðabirgðaákvæði og er hluti af viðbrögðum hins opinbera við brýnum mönnunarvanda í heilbrigðiskerfinu. Það skal hins vegar tekið fram að frumvarpinu er ekki einu og sér ætlað að leysa mönnunarvanda heilbrigðiskerfisins heldur eingöngu að hjálpa til við að bæta mönnun. Með hliðsjón af því telur meiri hlutinn eðlilegt að horft sé til hækkunar hámarksaldurs heilbrigðisstarfsmanna sérstaklega en áréttar að einnig þurfi að horfa til sveigjanlegra starfsloka starfsmanna ríkisins almennt. Þá fjallaði nefndin um greiðslur í lífeyrissjóði. Í frumvarpinu er ekki sérstaklega kveðið á um meðferð iðgjalds til skyldutryggingar lífeyrisréttinda þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem starfa áfram eftir 70 ára aldur. Fram kemur í greinargerð að frá 70 ára aldri falli skyldubundið lífeyrisiðgjald launagreiðanda vegna launþega niður en launþegi geti kosið að greiða enn iðgjald til viðbótarlífeyrissparnaðar. Frumvarpið gerir ráð fyrir að sömu reglur gildi um slíkar greiðslur og mótframlag launagreiðanda þó að starfsmaður sé orðinn 70 ára. Með þessu gefist heilbrigðisstarfsfólki sem hefur náð 70 ára aldri tækifæri til að starfa áfram, fresta lífeyristöku og safna auknum viðbótarlífeyrisréttindum í séreignarsjóð með tilheyrandi mótframlagi. Við umfjöllun málsins fyrir nefndinni komu fram sjónarmið þess efnis að í ljósi þess að skyldubundið lífeyrisiðgjald launagreiðanda fellur niður við 70 ára aldur njóta þeir sem kjósa að vinna

eftir að sjóðfélagi hefur náð 70 ára aldri. Í ljósi þessa telur meiri hlutinn ekki forsendur fyrir því að kveða sérstaklega á um meðferð iðgjalda vegna heilbrigðisstarfsmanna sem starfa við heilbrigðisþjónustu sem ríkið veitir eftir 70 ára aldur í lögum. Meiri hlutinn telur þó nauðsynlegt að beina því til stjórnvalda að vinna með aðilum vinnumarkaðarins og lífeyrissjóðum að lausn á þeim álitamálum sem kunna að skapast við meðferð og ráðstöfun mótframlags launagreiðanda þegar starfsmenn vinna fram yfir 70 ára aldur. Brýnt er að niðurstaða fáist í

Undir nefndarálit meiri hluta rita auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Líneik Anna Sævarsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Óli Björn Kárason og Jódís Skúladóttir. Virðulegi forseti. Að því sögðu Að því sögðu tel ég það ekki vera hlutverk okkar, níu þingmanna, auk áheyrnarfulltrúa sem eiga sæti í velferðarnefnd, að leggja til við Alþingi hvernig skuli fara með mótframlag launagreiðanda vegna skyldubundins lífeyrissjóðsiðgjalds þeirra sem eru á vinnumarkaði og eru eldri en 70 ára. Kalli þessi breyting á hámarksaldri heilbrigðisstarfsmanna á lagabreytingu er eðlilegra að slík tillaga komi í framhaldi af samvinnu stjórnvalda við komi í framhaldi af samvinnu stjórnvalda við aðila vinnumarkaðarins og lífeyrissjóðanna um lausn á þeim álitamálum sem uppi kunna að vera. Af þeirri ástæðu var ákveðið að leggja ekki til breytingu á lögum heldur beina skýrum tilmælum til stjórnvalda í greinargerð. Ég ítreka að þar sem frumvarpið gerir ráð fyrir að bráðabirgðaákvæði taki gildi taki gildi um næstu áramót ætti sá tími að duga til að finna lausn með hagaðilum um hvernig þetta skuli vera útfært og það til framtíðar. Það styður við áform ríkisstjórnarinnar um að hámarksaldur verði hækkaður í öllum opinberum störfum. Slíkt verður ekki útfært í meðferð þingsins á þessu frumvarpi. Stærra samtal þarf um það og aðkomu aðila vinnumarkaðarins eins og hefð er fyrir í kjarasamningum.

gefa möguleika á að heilbrigðisstarfsfólk vinni lengur en til 70 ára. Löggjafinn er þess umkominn en ekki að breyta um leið lífeyrisviðmiðunum.

umsögn BHM þar sem segir, með leyfi forseta: „Því er það skýlaus krafa bandalagsins að bætt verði inn í frumvarpið ákvæði um að í stað þess að greiða mótframlag í skyldutryggingu beri launagreiðanda að greiða samsvarandi hlutfall af heildarlaunum, auk þess sem nemur séreignarframlaginu ef við á, ofan á launin ellegar inn í séreignarsjóð, í nánara samkomulagi við starfsmann.“ Þetta er hugmynd BHM en það sem verið er að leggja til, frú forseti, er að það megi hækka aldurinn. Heilbrigðisstarfsmenn geta unnið lengur en til 70 ára en þeir verða ódýrari starfsmenn fyrir stofnanirnar en þeir sem yngri eru. Það er það sem meiri hlutinn er að leggja til vegna þess að þetta atriði er skilið eftir um að lífeyrissjóður og laun og lífeyrissjóðsgreiðslur

Eins og ég benti á í framsöguræðu minni þá tel ég þetta vera útfærsluatriði sem löggjafinn getur ekki einhliða ákveðið hvernig eigi að vera. Þetta þarf að vera í virku samtali. Hér er um bráðabirgðaákvæði og við erum að stíga þetta skref til þess að sýna gott fordæmi með þessu. Meiri hlutinn beinir því til þar til bærra aðila, fjármálaráðuneytisins og heilbrigðisráðherra, að útfæra þetta svo að sómi sé að með þeim hagaðilum sem eiga sæti við þetta borð.

Það er það sem við erum að gera hérna og þetta tekur gildi næstu áramót og það á að vera nægur tími til að bregðast við þessum áréttingum meiri hlutans um að það þurfi að útfæra þetta. Að sjálfsögðu erum við sammála um að allir þurfi að njóta jafnra kjara, jafnvel þótt fólk sé komið yfir sjötugt. Við gerum það hins vegar ekki hér einhliða í þessu máli að mati meiri hlutans og þess vegna leggjum við til að þetta verði útfært áður en bráðabirgðaákvæðið tekur gildi

Ef þetta á að vera hvati fyrir eldra fólk til að vinna lengur þá verður að vera einhver gulrót í dæminu. Og ef framlagið sem áður hefur farið í samtrygginguna myndi ganga frá atvinnuveitandanum í séreignarsjóðinn þá væri það örlítil gulrót fyrir eldra fólk til að halda áfram að vinna. Um leið myndi það hjálpa til, eins og frumvarpinu er ætlað að gera, við að vinna á mönnunarvandanum. Mér finnst það mjög undarlegt, svo að ég taki nú ekki dýpra í árinni, að skilja þetta svona eftir. Af hverju var ekki bara unnið betur að málinu, komið með það fullvaxið inn í þingið?

Þetta er mun stærra samtal. Það þarf að taka á þessu í kjarasamningum og í samþykktum lífeyrissjóða og útfæra þetta þannig. Að sjálfsögðu er ég sammála því að við þurfum að útfæra þetta svo að sómi sé að

stórmerkilegt. Áhyggjur mínar snúa meira að þeirri gríðarlegu mismunun sem felst í þessu bráðabirgðaákvæði. Þrátt fyrir að við vitum um mönnunarvandann í heilbrigðisþjónustunni,

að ýta burt af vinnumarkaði, einstaklingar sem hafa verið fullfrískir en eru orðnir 70 ára gamlir en eru ekki heilbrigðisstarfsmenn heldur hafa þurft að hætta störfum út af þessum stórfurðulegu reglum.

ítreka: Það eru áform ríkisstjórnarinnar að hækka hámarksaldur í öllum opinberum störfum. Heilbrigðisráðherra ákvað hins vegar að ríða á vaðið því að hann ætlaði ekki að bíða eftir því að allir aðrir myndu gera þetta. Ég vona svo sannarlega að aðrir ráðherrar fylgi þessu fordæmi, grípi tækifærið og fari í slíka vegferð í kjölfarið á þessu frumvarpi.

plús. Ég átta mig eiginlega ekki á svari hv. þingmanns. Ég verð að segja alveg eins og er vegna þess að það var í rauninni bara stórfurðulegt.

Það eru t.d. rúmlega 3.700 hjúkrunarfræðingar starfandi í dag, þannig að auðvitað er til mikils að vinna að fá þetta fólk til baka til starfa. En það er ekki bara þessi hópur sem við

því starfsfólki sem eldra er, varðandi t.d. handleiðslu, þjálfun og leiðbeiningar til þeirra sem eru yngri og eru að stíga sín fyrstu skref í störfum í heilbrigðisþjónustunni. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við höfum þetta fólk með, hafi það vilja og getu til. Ég held að þetta sé klárlega eitthvað sem við þurfum að skoða betur. höfum verið að ræða mikið hér í þessum sal og í samfélaginu öllu um starfsaðstæður heilbrigðisstarfsfólks. Ég vil bara nýta tækifærið og þakka öllu því góða fólki fyrir sín störf því að þau eru ómetanleg.

Frú forseti. Eins og komið hefur fram í umræðunni er í frumvarpinu lagt til að heimilt verði að ráða heilbrigðisstarfsmann í starf við heilbrigðisþjónustu sem ríkið veitir þrátt fyrir að viðkomandi hafi náð 70 ára aldri má ráðning vara allt til 75 ára aldurs á tímabilinu 1. janúar 2024 til 31. desember 2028. Skilyrði er að starfið felist í beinum samskiptum við sjúklinga, stoðþjónustu eða rannsókn í tengslum við þjónustu við sjúklinga eða handleiðslu yngra starfsfólks og nema, enda er skortur á nýliðun mestur í þeim tegundum starfa. Fram kemur í greinargerð frumvarpsins

Af heilbrigðisstarfsmönnum í störfum hjá ríkinu eru 31% lífeindafræðinga, 28% sjúkraliða, 25% ljósmæðra og 20% lækna og hjúkrunarfræðinga 60 ára eða eldri. Án lagabreytinga verður að segja þeim upp störfum við 70 ára aldur. Langir biðlistar eru eftir þjónustu ýmissa heilbrigðisstétta og lítil nýliðun setur strik í reikninginn hjá sumum heilbrigðisstéttum sem starfa hjá ríkinu, t.d. lífeindafræðingum, segir einnig í greinargerðinni. Þá má telja frumvarpið til bóta fyrir þá heilbrigðisstarfsmenn sem það nær til og mikilvægt í manneklunni að starfsfólkið sjái sér hag í að fresta töku lífeyris með þeim hætti. Flest nágrannalönd okkar hafa áttað sig á mikilvægi þess að fjárfesta í heilbrigðis- og félagsþjónustu og tilheyrandi starfsfólki. Við Íslendingar erum því í harðri samkeppni við önnur lönd um starfsfólk. Út um allan heim eru þjóðir að leita leiða til að laða heilbrigðis- og umönnunarstarfsfólk til starfa og reyna að sjá til þess að það vilji starfa áfram innan heilbrigðis- og umönnunargeirans. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og Evrópusambandið hafa sett fram tillögur og viðmið í þessum efnum. Þar er lögð áhersla á úrbætur á vinnustað og bættar starfsaðstæður svo og á möguleika á framgangi í starfi. Þau segja í sínum viðmiðum að skapa þurfi mannsæmandi og öruggt starfsumhverfi, ráðast í aðgerðir gegn óhóflegu álagi og bjóða starfskjör sem viðhalda starfsánægju starfsmanna. Heilsa starfsmanna sjálfra, öryggi á vinnustað og andleg vellíðan þeirra er einnig mikilvæg. Greina þurfi kynja- og aldurstengdan mun á þörfum starfsmanna, áhættu á kulnun, vinna gegn áreitni og koma í veg fyrir ofbeldi á vinnustað. Notendur þjónustunnar muni jafnframt njóta góðs af ef starfsmenn fá betra starfsumhverfi og stuðning við störf sín. Einnig er lögð áhersla á að geta starfsmanna sé nýtt að fullu við að veita heilbrigðis- og umönnunarþjónustu og að að nægur fjöldi starfsmanna með nauðsynlega færni sé til staðar á réttum stað á réttum tíma. Fylgja eigi siðareglum um ráðningar og bregðast við breyttri aldurssamsetningu þjóða og fólksflutningum. Þá er sérstaklega varað við því að ástandinu verði svarað með auknum einkarekstri í heilbrigðisþjónustu í gróðaskyni. Það er augljóst að íslensk stjórnvöld verða að gera betur í þessum efnum og mun meira en þetta frumvarp gerir ráð fyrir. Það er áhyggjuefni að í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2024–2028 er talað um mönnunarvandann sem áskorun en allt of fáar raunhæfar fjármagnaðar leiðir lagðar til úrbóta. Það væri hægt að gera margt fyrir aukið fjármagn, svo sem að laða að starfsmenn og halda hinum sem fyrir eru með betri kjörum, kaupa nýrri og betri tæki og fjölga nemaplássum svo að eitthvað sé nefnt, auk þess að fara eftir því sama verklagi og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og Evrópusambandið mæla með. Allir eru sammála um að umönnunarvandinn mun vinda upp á sig og verða ein helsta ógn við heilbrigði þjóða ef ekkert verður að gert. Vandinn verður ekki leystur án fjárútláta og ekki heldur með því að bjóða eldra starfsfólki lakari kjör ef það vinnur lengur en til 70 ára aldurs. Lagaskylda til greiðslu iðgjalds til skyldutrygginga lífeyrisréttinda fellur niður við 70 ára aldur. Á sama tíma fellur skyldubundið lífeyrisgjald launagreiðanda vegna launþega einnig niður vegna aldurs. Launþegar geta þó kosið að greiða enn þá iðgjald til viðbótarlífeyrissparnaðar og gerir frumvarpið ráð fyrir að sömu reglur gildi um slíkar greiðslur og mótframlag launagreiðenda þó svo að starfsmaður sé orðinn 70 ára að aldri. Fyrsti minni hluti getur ekki tekið undir það sem fram kemur í greinargerð frumvarpsins þar sem því er haldið fram að aðrar leiðir en lagasetning séu betur til þess fallnar að bregðast við þeim möguleika að kostnaður ríkisins vegna starfsmanna yfir sjötugt yrði lægri en vegna yngri starfsmanna. Varðandi séreignasjóð viðbótarlífeyrisréttinda þá getur starfsmaður sem náð hefur 70 ára aldri áfram kosið að nýta heimild til að láta draga af launum sínum til greiðslu í séreignarsjóð lífeyrisréttinda og þiggja mótframlag launagreiðanda samkvæmt hefðbundnum reglum sem um það gilda. Greiðsla launagreiðanda í samtrygginguna fellur hins vegar niður og þannig verða eldri starfsmenn ódýrara vinnuafl en þeir sem eru yngri en 70 ára. BHM bendir á í umsögn sinni að miðað við núverandi kjarasamninga ber launagreiðanda að greiða 11,5% af heildarlaunum í mótframlag í samtryggingarsjóð að auki allt að 2% í séreignarsparnað. Það eigi hins vegar ekki við um starfsfólk á aldrinum yfir 70 ára enda tekur lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins ekki við greiðslum í samtryggingarsjóði frá eldra fólki. Samkvæmt núverandi fyrirkomulagi gæti því launagreiðandi sparað sér sem nemur þessu mótframlagi í lífeyrissjóð með því að ráða til sín einstakling sem kominn er yfir sjötugt. Þá segir í umsögn BHM, með leyfi forseta: „Það er lágmarkskrafa að starfsfólk sem ákveður að vinna lengur í þágu heilbrigðiskerfis og þjóðar fái sams konar kjör og áður. Því er það skýlaus krafa bandalagsins að bætt verði inn í frumvarpið ákvæði um að í stað þess að greiða mótframlag í skyldutryggingu beri launagreiðanda að greiða samsvarandi hlutfall af heildarlaunum, auk þess sem nemur séreignarframlaginu ef við á, ofan á launin

að það fólk sem starfi áfram eftir 70 ára aldur verði ódýrari starfskraftur en yngra starfsfólk, enda þurfi atvinnurekandi þá ekki að greiða mótframlag í lífeyrissjóð viðkomandi. Fyrsti minni hluti telur nauðsynlegt að löggjafinn sé skýrari um kjör og réttindi starfsfólksins en lagt er til í frumvarpinu og leggja flutningsmenn til breytingartillögu þar um. Í ljósi þess að lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, gera ekki ráð fyrir skyldu til greiðslu lágmarksgjalds eftir 70 ára aldur er lagt til að kveðið verði sérstaklega á um meðferð mótframlags launagreiðanda vegna þeirra starfsmanna sem ráðnir eru á grundvelli ákvæðisins. Breytingartillagan tryggir að starfsfólk verði ekki af mótframlagi launagreiðanda samkvæmt kjarasamningum og geti ákveðið að fá sama hlutfall af heildarlaunum greitt í séreignarsjóð. Í því felst að atvinnurekandinn ber ekki minni kostnað af eldra starfsfólki og starfsfólkið er hvatt til starfa með betri kjörum. Þessi breyting taki aðeins til þess hóps sem frumvarpið um heilbrigðisstarfsmenn fjallar um. Jafnvel þó að réttlætanlegt megi telja að setja sérstaka aldursreglu fyrir heilbrigðisstarfsfólk þá hvetur 1. minni hluti til þess að málið verði skoðað heildstætt með almennum reglum fyrir alla ríkisstarfsmenn.

skal honum heimilt að ráðstafa iðgjaldi samkvæmt ákvæði þessu til öflunar lífeyrisréttinda í séreign.“ Tillagan gerir sem sagt ráð fyrir að heilbrigðisstarfsmenn sem hafa náð 70 ára aldri og eru ráðnir á grundvelli ákvæðisins í frumvarpinu fái mótframlag frá launagreiðanda sem nemur sömu hlutfallstölu og gildir um aðra. Almennt er þetta 11,5% varðandi opinbera starfsmenn en það er samið um það í kjarasamningum og því er vísað í kjarasamninga í breytingartillögunni, að auki að sú fjárhæð verði ekki greidd í samtryggingunni heldur í séreign. Að óbreyttu ber launagreiðanda ekki að greiða mótframlag vegna starfsmanna sem hafa náð 70 ára aldri og starfa í heilbrigðisþjónustu sem veitt er á vegum ríkisins og ekki er gert ráð fyrir þeirri stöðu í gildandi kjarasamningum. Þess vegna er tekið af skarið með það í fyrsta málslið breytingartillögunnar að launagreiðandi beri sömu skyldur til mótframlags.

Frú forseti. Ég leyfi mér að gefa lítið fyrir þau rök að það sé rétt að löggjafinn samþykki breytingu á aldrinum hjá heilbrigðisstarfsfólki en láti hjá líða að taka á lífeyrisréttindamálum. Það bara gengur ekki upp í mínum huga og þess vegna leggjum við til þessa breytingu til að tryggja stöðu fólksins og búa til um leið örlitla gulrót fyrir eldra fólk til að taka þessu tilboði sem það fær ef frumvarpið verður samþykkt. En við sem undir breytingartillöguna ritum getum hugsað okkur

En ekki verður við það unað að menn ætli sér að óska eftir því að fólkið með uppsöfnuðu reynsluna, áunna innsæið og getuna til að vera kannski bestu læknar og hjúkrunarfólk sem völ er á

Ekki skulu gilda sérkjör um þingmenn en þetta segir okkur að ef menn eru í standi til að standa í stól eins og þessum og tala og berjast fyrir tiltekna hópa í samfélaginu þá skulu þeir ekki niðurlægðir með því að vera

að bjóða þeim sömu kjör og öðrum, þeim sem yngri eru. Þau fá sömu laun en ekki sömu kjör þegar á heildina er litið vegna þess að lífeyrisgreiðslurnar eru skildar eftir. Við hvetjum til þess í nefndarálitinu að þetta verði skoðað heildstætt fyrir alla ríkisstarfsmenn, og þá um leið auðvitað þingmenn. Ég get bara tekið undir það að þetta er óréttlátt. Við skulum aðeins horfa aftur í tímann. Hvað varð til þess að 70 ára aldurinn var valinn? Hvenær var það gert og hver var þá meðalaldur fólks á Íslandi? Meðalaldur fólks hefur hækkað og fólk sem er 70 ára og eldra getur verið með fulla starfsgetu. Það er skrýtið að heimta það í manneklunni, og þetta á líka við um önnur umönnunar- og félagsstörf, ekki bara fyrir heilbrigðisstarfsmenn, að setja það í lög að það verði bara að segja þeim upp jafnvel þó að starfsgetan sé í fínu standi

svarið. Ég held að við hljótum að vera að komast á þann stað hér í þessum sal, þar sem lögin í landinu eru sett, að við ætlum að vinda ofan af gömlum skilningi á því hvað það þýðir að vera að niðurlotum kominn.

Það er verið að biðla til hennar um að koma en það á að niðurlægja hana í leiðinni. Segjum sem svo að það væri verið að biðja konur um að koma til starfa á sérstökum vettvangi — en þið getið ekki fengið sömu laun og karlar, því miður. Myndi ekki vera öskrað hér í samfélaginu yfir slíkum boðum eða ef við ætluðum að bjóða samkynhneigðum upp á allt önnur launakjör en öðrum?

Ég er einn á því minnihlutaáliti. Ákvæði laga um hámarksaldur opinberra starfsmanna eru að vissu leyti komin til ára sinna. Árið 1970 var meðalævilengd karla 71,6 ár og meðalævilengd kvenna 77,5 ár. Nú er meðalævilengd karla 81 ár og meðalævilengd kvenna 84 ár. Að jafnaði hafa lífslíkur því aukist um átta ár frá árinu 1970. Í greinargerð með frumvarpi þessu er bent á að lífslíkur hafi aukist um tíu ár frá því að reglan um 70 ára hámarksaldur opinberra starfsmanna tók gildi árið 1947. Í frumvarpinu er lögð til undanþága frá 70 ára reglunni sem heimilar heilbrigðisstarfsmönnum að vinna hjá opinberum stofnunum þar til þeir ná 75 ára aldri. Almenningur hefur lengi kallað eftir því að felldar verði úr lögum hinar ýmsu hindranir sem gera eldra fólki erfiðara fyrir að halda áfram að vinna eftir Flokkur fólksins hefur barist fyrir aukinni atvinnuþátttöku eldra fólks og m.a. lagt til afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna og stutt þingmál sem miða að afnámi ákvæða um hámarksaldur starfsmanna.

En vert er að hafa í huga að tilefni þessa frumvarps er sjálfskaparvíti stjórnvalda sem ná ekki að ráða bót á viðvarandi mannekluvanda heilbrigðiskerfisins. mannekluvanda heilbrigðiskerfisins. Til þess að koma í veg fyrir algjört hrun í opinberri þjónustu neyðist ríkisstjórnin til að viðurkenna þann mikla mannauð sem felst í eldra fólki.

Ætla mætti að hvergi væru gerðar jafn strangar kröfur um hæfni starfsmanna og gagnvart heilbrigðisstarfsmönnum. Með réttu ætti frumvarp þetta að taka til allra opinberra starfsmanna. Ekki er hægt að fjalla um frumvarp þetta án þess að nefna lífeyrisréttindi þeirra sem frumvarpið tekur til. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram að þegar starfsmaður nær 70 ára aldri falli niður skylda til greiðslu iðgjalds í lífeyrissjóð. Stjórnvöld líta svo á að samhliða falli niður skylda þeirra til greiðslu mótframlags. Heilbrigðisstarfsmaður sem heldur áfram að vinna eftir sjötugt verður fyrir kjaraskerðingu sem því nemur. Það er með öllu ótækt að fólk verði fyrir kjaraskerðingu sem nemur 11,5% á grundvelli aldurs. Í slíkri tilhögun felst mismunun á grundvelli aldurs. Til er einföld lausn á þessu vandamáli. Á hinum almenna vinnumarkaði tíðkast að gera samkomulag við starfsmenn um að vinnuveitandi greiði samsvarandi hlutfall launa í séreignarsparnað starfsmanns eftir að starfsmaður nær 70 ára aldri. Lögfesta ætti slíkt fyrirkomulag þannig að það gilti bæði um opinbera starfsmenn og starfsmenn á hinum almenna vinnumarkaði. Þar sem frumvarp þetta hefur þegar verið rætt

sem kveður á um að lagafrumvörp þurfi að ræða við þrjár umræður, ekki rétt að leggja slíkt fyrirkomulag til í formi breytingartillögu. Þó þykir rétt að ganga strax til verka varðandi þann hóp launafólks sem frumvarpið tekur til. Því styður 2. minni hluti breytingartillögu sem tryggir þeim heilbrigðisstarfsmönnum sem vinna fram yfir sjötugt rétt til mótframlags frá launagreiðanda sem verði ráðstafað til séreignarsparnaðar.

og það er ekki vilji til þess, að fólk sem vinnur sömu vinnu hlið við hlið fái sömu laun. Þetta getur ekki verið flókið. Þetta er það einfaldasta af öllu,

Heilbrigðisstarfsmaður sem ráðinn er samkvæmt ákvæði þessu skal eiga sama rétt á mótframlagi launagreiðanda í lífeyrissjóð og kveðið er á um í þeim kjarasamningi sem hann starfar eftir.

Vonandi verður þetta fyrsta skrefið í því að það verði algild regla meðal opinberra starfsmanna. Ég hef verið talsmaður þess og fylgjandi því að við séum ekki að setja einhvern ákveðinn aldur á það hvenær fólk þarf að hætta að vinna, að það megi einfaldlega vinna eins lengi og það hefur heilsu, vilja og getu til. Ég held að það sé bara skynsamlegt fyrir samfélagið allt.

hefur það einmitt komið fram með afgerandi hætti að fólki verði gert kleift að vinna lengur hafi það vilja og getu til. til. Ég held að það sé alveg öruggt mál að hér er verið að tala inn í þær skoðanir meðal þeirra sem eru orðnir 70 ára.

sem við gætum verið að kalla til baka inn í heilbrigðiskerfið, og það er mikið fagnaðarefni.

þeirri mikilvægu grein sem heilbrigðismálin eru. Þar þurfum við að taka okkur á að mínu mati og þetta er einn liður í því.

sjúkraliða væri frekar eða mjög andvígur því að hækka hámarksaldur í 75 ár. Einungis tæp 8% voru mjög hlynnt breytingunni. Svo segir í framhaldi í umsögn BSRB hvað þetta varðar: „Í þessu sambandi þarf að hafa í huga að þau störf sem um ræðir eru mörg hver slítandi störf þar sem mikið mæðir á starfsfólkinu alla daga og undanfarin ár hafa verið gífurlega erfið fyrir þennan sama hóp.“ — Það getum við öll tekið undir og sérstaklega á það við um — „Það er því augljóst að hér er ekki um einhvers konar töfralausn að ræða.“ Ég tek alveg undir það að þetta er engin töfralausn. En þetta er hins vegar gott mál og sérstaklega vegna þess, og það

undir því gríðarlega álagi sem er þar. Við verðum að átta okkur á því að þessi hópur, þessir einstaklingar, er að koma inn í sínum frítíma og

svolítið inn á þetta með lífeyrissjóðina, að það þurfi að finna lausn á því og ég hef fulla trú á að það verði gert.

og sérstaklega hvað varðar þau réttindi sem starfsfólkið býr við eftir 70 ára aldur, bæði innan ráðningarsambandsins og einnig þegar kemur að lífeyrisréttindunum. Þetta þarf allt að liggja fyrir og

Það er svona meginniðurstaða umsagnaraðila, BHM og BSRB, að

til að bæta starfsumhverfið, fjölga möguleikum til náms og starfsþjálfunar. Ég tek heils hugar undir að það er margt fleira sem þarf að gera en þetta. En þetta er hins vegar mjög gott mál að því leyti til að þarna erum við að fá fá mjög hæft og reynslumikið starfsfólk aftur inn í heilbrigðisgeirann sem vill og hefur getu til að starfa lengur. Það er náttúrlega lykillinn að þessu öllu saman og þá verðum við bara að passa upp á framkvæmdina, að hún sé í góðu lagi, og launakjörin. Það er verið að gera með þessu frumvarpi, það er verið að leggja áherslu á það að þessir starfsmenn haldi þeim kjörum sem þeir höfðu, hafi

fór ágætlega yfir nefndarálit sem ég er með henni á, sem hluti af 1. minni hluta í nefndinni. Ég ætla kannski ekki að fara í einhverjum smáatriðum í gegnum þau sjónarmið aftur en langar til að leggja áherslu á nokkra mikilvæga punkta.

að svara þeim mönnunarvanda og það er kannski heldur ekkert ætlast til þess. En mér finnst mikilvægt að við höfum í huga að við erum með góðar upplýsingar um hvernig við getum tekið á mönnunarvandanum, hvaða aðgerðir við þurfum að fara í. Og þar er ekki verið að fara í nægilega afgerandi aðgerðir. Það snýr að því að vinnuumhverfið sé ákjósanlegt fyrir fólk, að það laði starfsfólk að, að farið sé í aðgerðir til að minnka álag og streitu á starfsfólk sem er gríðarlega mikilvæg aðgerð. Þar er ekki heldur verið að fara í neinar afgerandi aðgerðir. Þá þarf líka að horfa til þess að heilbrigðisstarfsfólk þarf

Ég get ekki ímyndað mér að það sé staða sem nokkur læknir óskar sér að vera í, að þurfa að vera að sinna svona gríðarlega mörgum sjúklingum, að það séu svona margir sjúklingar sem falla á herðar svona fárra lækna. Það er ekki vinnuumhverfi sem ég ímynda mér að margir læknar séu sáttir við. Þarna er því risastórt vandamál sem við eigum að vera að taka á. á. Það að hækka þann aldur sem fólk má vinna innan heilbrigðiskerfisins — auðvitað skiptir það máli upp á sveigjanleika að fólk hafi frjálst val um hversu lengi það getur unnið — er ekki að fara að svara þessum mönnunarvanda. Það sem er svo

frumvarpið sem við erum að fjalla um núna, og það er ekki einu sinni verið að tryggja það atriði sem ætti að vera gulrótin til þess að laða að starfsfólk sem á svo að koma til með að svara þessum mönnunarvanda að einhverju leyti, en það er að tryggja að starfsfólk sem er komið yfir sjötugt

að vinna með aðilum vinnumarkaðarins og lífeyrissjóðum að lausn á þeim álitamálum sem kunna að skapast við meðferð og ráðstöfun mótframlags launagreiðanda þegar starfsmenn vinna fram yfir 70 ára aldur.“ Forseti. Þetta Þetta er ekki að tryggja að það verði jöfn kjör, þetta tryggir það ekki. Það sem myndi tryggja það og það sem tryggir það er hreinlega að setja það í lög. Við erum löggjafinn hérna. Ef það er ætlun löggjafans að tryggja að kjörin

að auðvitað á það að vera frjálst fyrir fólk að kjósa að vinna áfram þótt það sé komið á einhvern vissan aldur en við hljótum líka að þurfa að horfa til þess að vinnu innan heilbrigðisstofnana,

dag. Við verðum á sama tíma að tryggja að við náum að halda nægilega vel utan um fólk og fylgjast með og tryggja að fólk sé ekki að ganga á heilsu sína og sérstaklega þegar það er komið á aldur og er kannski búið að vinna í þessum störfum í tugi ára,

Það skiptir rosalega miklu máli. Þá verðum við líka að huga að því að nú er bara verið að opna fyrir fólk innan heilbrigðisstétta en þetta þyrfti líka að vera opið fyrir alla. Auðvitað á það að vera frjálst val fyrir alla sem eru komnir á aldur að vinna áfram.

Þetta eru þeir fyrirvarar sem ég hef við þau skref sem við erum að taka hér því að þau eru vissulega fordæmisgefandi fyrir framtíðina upp á fleiri starfsstéttir innan heilbrigðisstétta.

Mig langaði aðeins að taka þátt í þessari umræðu. Mér finnst oft á tíðum að við stjórnmálamenn séum í

þeirri stöðu sem uppi er og oft hefur verið nefnd hér í ræðustól Alþingis sem mönnunarvandi.

hvað hafi orðið þess valdandi að við erum sýknt og heilagt að glíma við mönnunarvanda inni á heilbrigðisstofnunum. Er það vegna þess að við erum ekki með nógu mikið af hæfu fólki? Er það vegna þess að aðbúnaður og aðstaða er ekki í lagi? Er það vegna þess að launin eru of lág? Ég held að þessi staða sé til komin vegna þess að allir þessir hlutir eru ekki eins og þeir gætu best verið og við því þurfi að bregðast. En ég er ekki viss um að það sem hér er verið að leggja til geri mikið til að laga þann vanda sem heilbrigðiskerfið á við að etja.

En gott og vel. Það er búið að ákveða að grípa til þessara aðgerða. Þá spyr maður: Er staðið að þessu með þeim hætti að

Ég svaraði því þannig: Nei, ég er ekkert á móti þessu en ég held að það sé eðlilegt að við gefum fólki, sem ætlar að taka að sér að hjálpa til við að leysa þann vonda og erfiða mönnunarvanda sem hefur orðið til í kerfinu okkar, einhverja

við værum búin að skrifa inn í þetta frumvarp að við ætluðum að tryggja fólki mótframlag, hvernig sem við gerum það. Ég styð breytingartillöguna sem er fram komin um að það

eitt mál. Við ættum því alveg að geta, í þessu máli eins og mörgum öðrum, búið til einhvers konar bandorm sem tæki á öllum hliðum þessa máls.

Þegar maður skoðar þær umsagnir sem hafa komið fram þá eru þær nánast á einu máli um að það vanti upp á að

það gerast hér á hinu háa Alþingi að þingmenn sem hafa náð 70 ára aldri fá ekki mótframlag og eru þess vegna ekki á sömu launum og við hin, sem mér finnst bara vera mikið óréttlæti og get engan veginn stutt. Það er alveg skýrt í umsögn frá Bandalagi háskólamanna að þeir geta ekki undir neinum kringumstæðum samþykkt að ekki sé verið að greiða mótframlag í lífeyrissjóð.

maður hefði haldið, miðað við vinnumarkaðinn, að þeir ættu að fela í sér allt það sem aðrir samningar fela í sér.

Ég er ekki alveg að ná utan um þetta. Hafa heilbrigðisstofnanir verið að borga fyrir einhverja tímavinnusamninga og greiða þá verri kjör af því að fólk er orðið

Við eigum að auka möguleika fólks til að vinna lengur en við verðum að gera það þannig að við séum ekki að rýra réttindi fólks. Það hlýtur að vera frumkrafa okkar hér á hinu háa

Ég get bara tekið undir allt það sem hér hefur komið fram. Það er auðvitað þannig að í fullkomnum heimi hefði auðvitað átt að gera ráð fyrir því að kjörin er varða lífeyrissjóðinn og önnur kjör hefðu fylgst að.

og starfsmenn á almennum vinnumarkaði og mér finnst það bara mjög lítillækkandi fyrir þessa stofnun að það skuli ekki hafa verið gert. Mér finnst það bara mjög lítillækkandi vegna þess að þrátt fyrir allt þá eiga þingmenn líka rétt.

Ég hef ekki lagt það í vana minn, virðulegur forseti, að tefja fundi með löngum ræðum og ætla ekki að bregða út af þeim vana mínum. En ég vil taka undir að þessar ráðstafanir sem er verið að gera hér, að fá heilbrigðisstarfsfólk til að vinna eftir sjötugt,

þeim miklar þakkir að gjalda sem hafa staðið fremstir í flokki og það hafa heilbrigðisstarfsmenn gert í þeim hörmungum sem hafa riðið yfir þjóðina og heiminn á undanförnum árum. Þeir vinna við erfið skilyrði og það er mikið álag.

Við viljum líka nýta hæfileika þeirra sem eru orðnir 70 ára og þar fer eðlilega oft reyndasta fólkið, oft með gríðarlega þekkingu. Það er auðvitað bara sóun á hæfileikum þegar fólk er að hætta að vinna mjög snemma,

Herra forseti. Ég fagna því að það sé verið að gera það valkvætt að að vinna, enda viljum við öll gefa fólki séns á kostum þegar kemur að eigin fjármálum og vinnustundum. En mig langar að tala aðeins um eitt mál og mér finnst glæsilegt að við séum öll komin á bragðið hvað það varðar að átta okkur á því hver vandinn er. Ég fagna því að við séum öll sammála um að horfa þurfi á mönnunarvanda heilbrigðiskerfisins.

Mig langar einnig að vekja athygli á einu atriði: Við vitum hvernig hagfræðin virkar. Ef það er fjárhagshvati fyrir einhverju mun atvinnurekandi oft reyna að velja þann kost.

Það væri afskaplega slæmt ef fordæmi yrði fyrir því að fólk héldi áfram að vinna, burt séð frá því hver vilji þess er, sérstaklega þar sem kjör lífeyrisþega í efnahagsástandi eins og þessu sitja oft eftir.

einnig hvetja þingið til að taka aðrar starfsgreinar til umræðu. Ég sé ekki hvaða rök sem frumvarpið dregur fram eiga ekki líka við um kennara og annað starfsfólk. En ef þetta verður fyrsta starfsgreinin sem verður tekin fyrir þá finnst mér mikilvægt að gera þetta rétt með efnahagslegt og aldurslegt jafnrétti að sjónarmiði.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Nánar tiltekið er lagt til að við 57. gr. bætist ný málsgrein þar sem kveðið verði á um það nýmæli að atvinnurekendum verði skylt að koma upp áreiðanlegu og aðgengilegu kerfi vegna skráningar á vinnutíma starfsmanna. Frumvarpinu er ætlað að koma til móts við athugasemdir Eftirlitsstofnunar EFTA sem byggja á dómi Evrópudómstólsins þess efnis að hérlendis hafi ekki verið að fullu gengið frá ákvæðum tilskipunar 2003/88/EB. Við vinnslu málsins fékk nefndin á sinn fund nokkra gesti og bárust sex umsagnir við málið. Nánar er greint frá því í nefndaráliti. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill nefndin árétta sérstaklega nokkur atriði. Við meðferð málsins var fjallað um þau áhrif sem frumvarpið kann að hafa á réttindi starfsmanna að því er snertir lágmarkshvíld og hámarksvinnutíma, en um þessi atriði er nánar fjallað í IX. kafla laga nr. 46/1980. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að tilgangur vinnutímaskráningar, eins og hún er lögð til í frumvarpinu, sé að Vinnueftirlit ríkisins, eða eftir atvikum dómstólar, geti metið hvort skilyrði laganna um hámarksvinnutíma og lágmarkshvíld og vikulegan frídag séu virt auk þess að starfsfólk geti hvílst síðar ef vikið er frá reglum um hvíldartíma og vikulegan frídag samkvæmt kjarasamningum eða lögum. Nefndin bendir á að með frumvarpinu er sú ábyrgð lögð á vinnuveitanda að halda utan um vinnutímaskráningu starfsfólks. Nefndin tekur undir það sem fram kom við meðferð málsins og telur að nægjanlegt sé að vinnutími starfsmanna sé skráður í ráðningarsamningi ef hann er reglubundinn að jafnaði. Með því er ekki gengið skemur til að bregðast við athugasemdum Eftirlitsstofnunar EFTA, enda kemur fram í minnisblaði ráðuneytisins að það sé á forræði hlutaðeigandi atvinnurekanda með hvaða hætti vinnutími skuli skráður og að sú leið sem henti viðkomandi starfsemi hverju sinni verði fyrir valinu. Telur nefndin að skráning reglubundins vinnutíma í ráðningarsamningi uppfylli þær kröfur. Þó telur nefndin að mikilvægt sé að gera þá kröfu til atvinnurekenda að skrá öll frávik frá reglubundnum vinnutíma starfsmanna. Leggur nefndin því til breytingu í þá veru sem ég mun gera grein fyrir á eftir. Fyrir nefndinni var auk þess rætt um þróun á vinnuumhverfi hér á landi í samhengi við þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu, m.a. komu fram sjónarmið þess efnis að vinnuumhverfi starfsmanna hefði þróast mjög hratt á undanförnum árum. Þar má t.d. nefna sveigjanlegan vinnutíma og að notkun stimpilklukku við vinnutímaskráningu fari sífellt minnkandi. Þá komu fram í umsögnum þau sjónarmið að með frumvarpinu væri gerð krafa um að innleidd yrði stimpilklukka eða sambærilegt tímaskráningarkerfi á vinnustöðum þar sem engin þörf er á tímaskráningu. Í minnisblaði frá félagsmálaráðuneytinu kemur hins vegar fram að í frumvarpinu sé gert ráð fyrir því að það verði á forræði hlutaðeigandi atvinnurekanda með hvaða hætti vinnutímaskráning fari fram og sú leið sem henti hverju sinni verði þá fyrir valinu. Sérstaklega er tekið fram í minnisblaðinu að ætlunin sé ekki að gerð sé krafa um innleiðingu á stimpilklukku. Nefndin tekur undir þá túlkun ráðuneytisins og telur mikilvægt að undirstrika þá afstöðu sína. Mikilvægt er að sú framþróun sem hefur átt sér stað á vinnumarkaði á undanförnum árum, m.a. hvað varðar sveigjanlegan vinnutíma, haldi áfram og að frumvarpið standi ekki í vegi fyrir slíkri þróun. Að lokum beinir nefndin því til aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda að huga að nánari útfærslu laganna þar sem framangreind sjónarmið verði höfð að leiðarljósi.

Telur nefndin að breytt orðalag sé meira í samræmi við dóm Evrópudómstólsins og athugasemdir Eftirlitsstofnunar EFTA sem fjallað var um hér í fyrr í ræðunni. Í öðru lagi er lögð til sú breyting að við ákvæði 1. gr. bætist nýr málsliður sem tekur til þeirra atvika þar sem frávik verður frá því sem skráð er í skriflegum ráðningarsamningi og að slík tilvik verði skráð sérstaklega. Þannig verður atvinnrekendum skylt að skrá öll frávik frá ráðningarsamningi en ekki eingöngu þau tilvik sem talin eru upp í 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. Vísast að öðru leyti til ítarlegrar umfjöllunar um breytingartillögur í nefndaráliti. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Líneik Anna Sævarsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Halldóra Mogensen, Oddný G. Harðardóttir og Óli Björn Kárason. Virðulegi forseti. Þær breytingar sem hér eru gerðar á vinnuverndarlöggjöfinni, sem og þær breytingar sem nefndin leggur til og ég fór yfir hér áðan, fjalla um að atvinnurekendur komi upp áreiðanlegu og aðgengilegu kerfi til skráningar á vinnutíma starfsfólks. Það er mikilvægt að skilmerkilegt fyrirkomulag sé á þeirri skráningu svo að betur megi virða hámarksvinnutíma, lágmarkshvíld og frídaga samkvæmt lögum og kjarasamningum. Lagabreytingunni er ætlað að auðvelda stjórnvöldum eftirlit með þeim þáttum og auka á sama tíma yfirsýn atvinnurekenda.

forseti. Ég er áheyrnarfulltrúi í velferðarnefnd og get þar af leiðandi ekki verið þátttakandi í því að leggja fram nefndarálit

Við erum með þetta mál á dagskrá eftir að Alþýðusamband Íslands lagði fram kæru

Það hefur m.a. verið staðfest í dómum að margir launþegar hafa átt erfitt með að sannreyna fyrir dómstólum að þeir hafi unnið þetta og þetta mikið af óreglulegum tímum af því að það var hvergi skráð, eða vinnuveitandi hélt ekki utan um það, það var ekki til bókhald utan um þann vinnutíma sem viðkomandi hafði sinnt. Á einhverjum tímapunkti reyndi Alþýðusambandið að bregðast við þessu og setti í gang vinnu sem leiddi af sér

Þarna var vinnuveitandi ekki með í ráðum, þetta var í raun og veru aðgerð launþegasamtaka til að bregðast við þessari stöðu. Ég veit ekkert hvort þetta

Ég get ekki annað en fagnað þessu og við heyrðum líka í umsagnaraðilum, það voru nokkrir aðilar sem skiluðu inn umsögnum. Samtök atvinnulífsins voru ekki alveg dús með að þurfa að gera þetta en ég held að þau hafi nú miklað þetta svolítið fyrir sér, það þyrfti ekki hver og einn að vera með stimpilklukku því að flestir eru bara að vinna fastan og reglubundinn tíma og það liggur þá bara fyrir í ráðningarsamningi með hvaða hætti fólk er að vinna. En svo eru aðrir sem eru í íhlaupavinnu og koma inn á óreglulegum tíma.

og margir launþegar, oft og tíðum af erlendum uppruna, áttu bara mjög erfitt með að halda utan um þetta og átta sig á því hver kjörin voru og hvaða vinnutíma þeir áttu að skila miðað við 100% vinnu, eða áttuðu sig ekki á því hvað hvað þeim var uppálagt að vinna, þekktu bara ekki íslenska kjarasamninga. Það var í raun og veru algjör nauðsyn á að fá þetta fram og þessa tilskipun í gegn. Þess vegna fagna ég því og tek undir það að við klárum þetta mál.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja

Þá eru lagðar til aðrar breytingar á sömu lögum og lögum um fjármálafyrirtæki sem reynsla af framkvæmd laganna þykir kalla á. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti. Nefndarálit liggur frammi. Í umsögn Seðlabanka Íslands kemur fram að bankinn telji nauðsynlegt að gera breytingu á 6. gr. laga um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja að skýrt sé að tiltekin ákvæði stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, gildi ekki um málsmeðferð og ákvörðun fjármálaeftirlitsins um hvort fyrirtæki sé á fallandi fæti skv. 34. gr. laganna, m.a. í ljósi mikilvægis þess að hægt sé að grípa til aðgerða með skjótvirkum hætti. Meiri hlutinn bendir á, líkt og fram kemur í minnisblaði ráðuneytisins, að í IV.–VII. kafla stjórnsýslulaga eru fáar og almennt orðaðar meginreglur sem mæla fyrir um lágmarkskröfur sem almennt hefur verið talið að stuðli að vandaðri stjórnsýslu og ákvarðanatöku. Almennt sé viðurkennt að eðli ákvarðana, aðdragandi og nauðsyn á hraðri og öruggri afgreiðslu hafi áhrif á þessa þætti og að málsmeðferðarreglur laganna eigi ekki að koma í veg fyrir áhrifaríka og skilvirka stjórnsýslu. Meiri hlutinn tekur undir þau sjónarmið sem rakin eru í minnisblaðinu og bendir á að með setningu stjórnsýslulaga voru lögfestar í fyrsta skipti almennar lágmarksreglur um málsmeðferð allra stjórnvalda við undirbúning og töku stjórnvaldsákvarðana og um réttarvernd aðila máls í því tilliti. Meiri hlutinn áréttar að viðamiklar ástæður þurfi að vera fyrir hendi svo að vikið verði frá lágmarksreglum stjórnsýslulaga með sérlögum. Um ábendingu Seðlabanka Íslands, sem varðar framsetningu markmiðsákvæðis laganna, vísar meiri hlutinn til minnisblaðs ráðuneytisins um málið. Í umsögn Seðlabanka Íslands kemur fram að óheppilegt sé að í lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja sé Seðlabankanum falið að setja reglur til að innleiða tæknistaðla Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA)

Auk þess leggur meiri hlutinn til nokkrar breytingar sem eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Vísast að öðru leyti til ítarlegri umfjöllunar um breytingartillögur í nefndaráliti. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Ágúst Bjarni Garðarsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Jóhann Páll Jóhannsson og Steinunn Þóra Árnadóttir.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og fleiri lögum (sala sjóða yfir landamæri o.fl.).

um að auðvelda dreifingu sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1160 um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2011/61/ESB að því er varðar dreifingu sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri. Einnig er lagt til að hámark á stjórnvaldssektir einstaklinga samkvæmt lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða,

Samhljóða breyting er lögð til á lögum um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði, nr. 31/2022. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti og nefndarálit liggur frammi. Í umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja er vakin athygli á því að enn gæti ósamræmis á

um takmarkanir á eignasafni, og 72. gr. laga um verðbréfasjóði væru efnislega samhljóða utan þess að í síðarnefnda ákvæðinu væri kveðið á um heimild tiltekinna undanþága sem ekki væru í 94. gr. laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og möguleika Seðlabanka Íslands til að kveða á um í reglum að 1. mgr. ákvæðisins nái ekki til framseljanlegra fjármálagerninga sem traustir aðilar gefa út eða ábyrgjast.

Ákvæðið kveður á um að ef hlutdeildarskírteini er skráð á safnreikning skuli viðkomandi fjármálafyrirtæki veita rekstrarfélagi upplýsingar um nöfn og kennitölur raunverulegra eigenda, nafnverð skírteina og kaupdag þeirra eigi sjaldnar en mánaðarlega og hvenær sem rekstrarfélag óskar þess. Um er að ræða séríslenskt ákvæði og benda samtökin á að við setningu laga um verðbréfasjóði, nr. 116/2021, virðist hafa farist fyrir að endurskoða 76. gr. laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða til samræmis við 41. gr. nýrra laga um verðbréfasjóði og þar með fella framangreint ákvæði á brott.

enda verði talið að ákvæði laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 140/2018, tryggi það sem ætlað var að tryggja í ákvæði eldri laga um verðbréfasjóði.

Ákvæðið kveður á um skilyrði fyrir heimild rekstraraðila með staðfestu utan Íslands til markaðssetningar sérhæfð sjóðs hér á landi sé að hann afhendi öll

Orðalag 2. töluliðar 2. mgr. 64. gr. laganna gangi því lengra en tilskipunin gerir ráð fyrir. Með því að breyta orðalaginu til samræmis megi draga úr óþarfa gagnaskilum til fjármálaeftirlitsins.

Þá leggur nefndin til að 9. gr. frumvarpsins öðlist þegar gildi en gert er ráð fyrir því að önnur ákvæði öðlist gildi 1. september 2023. Að auki eru lagðar til tæknilegar breytingar sem ekki er ætlað að hafa efnisleg áhrif. Vísast að öðru leyti til ítarlegrar umfjöllunar um breytingartillögur í áliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir og lagðar eru til í sérstöku þingskjali.

Ég mæli fyrir hönd umhverfis- og samgöngunefndar fyrir nefndaráliti í 858. máli um frumvarp til laga um Land og skóg. Með frumvarpinu er lagt til að Landgræðslan og Skógræktin verði sameinaðar í nýja stofnun sem muni sinna verkefnum á sviði landgræðslu og skógræktar undir heitinu Land og skógur. Sameining þessara stofnana hefur áður komið til athugunar enda verkefni stofnananna um margt nátengd en af ýmsum ástæðum hefur sameiningin ekki gengið eftir. Talið er að bæði fagleg og rekstrarleg rök mæli með sameiningunni sem sé til þess fallin að ná meiri árangri í málaflokknum auk þess sem hún þjóni markmiðum í ríkisstjórnarsáttmála um að efla landgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis til að mæta skuldbindingum Íslands í loftslagsmálum. Báðar stofnanir fara með stórt og vaxandi hlutverk á sviði umhverfis- og loftslagsmála og eru því mikil tækifæri fólgin í heildstæðari sýn á landnýtingu í sameinaðri stofnun. Nefndin fjallaði um málið. Um það bárust 12 umsagnir og fékk nefndin á sinn fund fjölda gesta. Umsagnaraðilar voru almennt jákvæðir í garð frumvarpsins og fagna fyrirhugaðri sameiningu stofnananna tveggja. Greint er frá umsögnum og gestakomum í nefndaráliti sem liggur frammi. Virðulegi forseti. Að mati nefndarinnar felur frumvarpið í sér jákvætt skref í átt að aukinni hagræðingu og skilvirkni á sviði landgræðslu og skógræktar sem jafnframt stuðli að markmiðum Íslands um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda vegna landnotkunar. Nefndin telur að vandað hafi verið til verka við undirbúning þessarar sameiningar en leggur áherslu á mikilvægi þess að framhald þeirrar vinnu, þegar nýrri stofnun hefur verið komið á fót, gangi fumlaust fyrir sig. Huga þarf sérstaklega að mannauði beggja stofnana að engar tafir verði á framgangi brýnna og aðkallandi verkefna í þágu loftslagsaðgerða, verndar líffræðilegs fjölbreytileika og varna gegn eyðimerkurmyndun innan hinnar nýju stofnunar. Að mati nefndarinnar getur sameinuð stofnun orðið grunnur að öflugri stjórnsýslustofnun í landbúnaði sem vöntun er á. Verkefni nýrrar stofnunar eru eðli málsins samkvæmt um land allt. Nefndin leggur áherslu á að starfsstöðvar hennar verði að finna í öllum landshlutum svo að þjónusta stofnunarinnar á hverjum stað sé öflug, skilvirk og taki mið af landshlutabundnum verkefnum stofnunarinnar. Nefndin fjallaði um nokkur efnisatriði frumvarpsins sérstaklega, atriði sem athygli nefndarinnar var vakin á, svo sem tillögur að breytingum og heiti nýrrar stofnunar, en skiptar skoðanir voru um ágæti þess meðal umsagnaraðila. Öll þau mögulegu heiti sem reifuð voru í umsögnum og innan nefndarinnar eru listuð í nefndarálitinu en nefndin leggur ekki til breytingar á heiti stofnunarinnar að svo komnu máli. Að mati nefndarinnar felur nafnið Land og skógur í sér skírskotun til heita eldri stofnana og varpar ljósi á þær áherslur sem verða í fyrirrúmi hjá hinni nýju stofnun. Varðandi önnur atriði sem rædd voru sérstaklega má nefna athugasemdir umsagnaraðila um mikilvægi samráðs við bændur og aðra hagaðila. Nefndin telur rétt að ný og sameinuð stofnun hafi samráð við bændur og hagsmunasamtök þeirra þegar kemur að verkefnum og stefnumótun á vegum stofnunarinnar sem varða bændur á tilteknum svæðum og setji sér starfsreglur um slíkt samráð sem birta skuli opinberlega. Í því samhengi bendir nefndin á að í 14. gr. laga um skóga og skógrækt, nr. 33/2019, er þegar mælt fyrir um að Skógræktin skuli hafa samstarf við félög skógarbænda á viðkomandi svæðum og leita umsagnar Landssamtaka skógareigenda um tiltekin málefni. Hin nýja stofnun kemur til með að taka við þessu hlutverki samkvæmt frumvarpinu eins og fram kemur þar. Af hálfu umsagnaraðila var einnig bent á að greina mætti betur á milli annars vegar ráðgjafar og eftirlitshlutverks hinnar nýju stofnunar og nytjaskógræktar hins vegar, þá einkum framleiðslu, sölu og markaðssetningu skógarafurða. Nefndin telur brýnt að ný stofnun standi ekki í samkeppnisrekstri þótt vissulega geti verið um einstaka tímabundin en nauðsynleg framkvæmdaverkefni að ræða sem verður ekki sinnt af öðrum en stofnuninni sjálfri. Þá beinir nefndin því til ráðherra að skýra betur eftir atvikum með setningu reglugerðar, sbr. 3. gr. frumvarpsins, hvert hlutverk hinnar nýju stofnunar á sviði nytjaskógræktar skuli vera að teknu tilliti til framleiðslu, markaðssetningar og sölu skógarafurða og hvort og þá hvaða starfsemi henni sé ætlað að sinna á framangreindum sviðum. Virðulegi forseti. Umhverfis- og samgöngunefnd leggur til nokkrar breytingar á frumvarpi þessu sem skýrðar eru í nefndaráliti sem liggur frammi. Þær varða fyrst og fremst 2. og 7. gr. frumvarpsins. 2. gr. frumvarpsins fjallar um hlutverk Lands og skógar en á það var bent að hana þyrfti að skýra betur. Annars vegar að skýra nánar að þótt stofnunin fari með mikilvægt eftirlitshlutverk á sviði landgræðslu og skógræktar sinni hún jafnframt ákveðnu framkvæmdahlutverki samhliða, þ.e. með verkefnum sem unnin eru á grundvelli laga nr. 155/2018, um landgræðslu, og laga nr. 33/2019, um skóga og skógrækt. Nefndin leggur jafnframt til þær breytingar á 2. gr. frumvarpsins að skýrt sé kveðið á um að hlutverk Lands og skógar sé að starfa eftir alþjóðlegum samningum sem snerta verkefni stofnunarinnar. Í þessu samhengi má nefna loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna og samninga Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni annars vegar og aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun hins vegar, auk annarra alþjóðasamninga um náttúruvernd sem Ísland hefur fullgilt.

Í umsögn Landgræðslunnar eru lagðar til breytingar á orðalagi þessara lagagreina og nefndin leggur því til breytingar í samræmi við þær tillögur sem gerðar eru í umsögn Landgræðslunnar. Í þeim er miðað að því að stefna stjórnvalda í landgræðslu og skógrækt stuðli ekki einvörðungu að framförum í mati á jarðvegsvernd heldur einnig og samhliða að framförum í landnýtingu. Þá eru enn fremur gerðar orðalagsbreytingar til að draga betur fram mikilvægi verndar og endurheimtar vistkerfa í áætluninni. Tillagan hefur ekki í för með sér efnislegar breytingar en undirstrikar mikilvægi landnýtingarþáttarins sem og endurheimtar vistkerfa. Í þessu samhengi er vert að nefna að umhverfis- og samgöngunefnd telur mikilvægt að hin nýja stofnun marki sér skýra stefnu til framtíðar þar sem tekið sé mið af ólíkum sjónarmiðum varðandi verndun og nytjar lands og skóga. Nefndin bendir á að sameiginleg landgræðsluáætlun og landsáætlun í skógrækt til ársins 2031, Land og líf, eins og hún er kölluð, sem birt var í ágúst 2022, sé góður grunnur til að byggja stefnu nýrrar sameinaðrar stofnunar á. Þá beinir nefndin því til ráðherra að skerpa á hlutverki hinnar nýju stofnunar er varðar málefni stjórnsýslu og sjálfbærrar þróunar eftir atvikum með setningu reglugerðar, samanber heimild í 3. gr. frumvarpsins. Þá komu til umræðu í nefndinni frekari verkefni sem öflug stofnun af þessu tagi gæti sinnt, m.a. hvort samlegð gæti verið með auknu hlutverki í ráðgjöf í landbúnaði og að slík ráðgjafarverkefni yrðu þannig felld undir verksvið hinnar nýju stofnunar. Því beinir nefndin því til ráðherra að kanna hvort grundvöllur sé fyrir frekara samstarfi um verkefni á sviði landbúnaðar sem hið opinbera fjármagnar að hluta eða jafnvel að fella slík verkefni undir starfssvið hinnar nýju stofnunar, þá efldrar stjórnsýslustofnunar á sviði landgræðslu, skógræktar og landnýtingar almennt. Komi til þess bendir nefndin jafnframt á að þá færi e.t.v. vel á því að finna stofnuninni annað nafn sem myndi endurspegla hlutverk hennar, en eins og áður segir er fjöldann allan af góðum tillögum að finna í nefndarálitinu. Þá leggur nefndin til nokkrar breytingartillögur sem eru tæknilegs eðlis og þarfnast ekki skýringar. Að framansögðu virtu er umhverfis- og samgöngunefnd einhuga um afgreiðslu málsins og leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til á þskj. 1923. Undir nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Vilhjálmur Árnason, formaður nefndarinnar, Andrés Ingi Jónsson, Bjarni Jónsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ingibjörg Isaksen, Njáll Trausti Friðbertsson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir.

kom inn á það í framsögu minni að þessi hugmynd um að sameina þessar tvær stofnanir er ekki ný af nálinni. En svo virðist — nefndin tekur undir það og sér það í innsendum umsögnum og samtölum við umsagnaraðila sem virkilega vel hafi verið staðið að verki við undirbúning þessarar sameiningar. En nefndin áréttar líka að eitt er auðvitað að samþykkja frumvarp eins og þetta en annað er að fylgja því þannig eftir að hlutirnir gangi sómasamlega fyrir sig og þar er mannauðurinn hjartað í hverri stofnun.

vinnu sem hefur verið unnin og er undir hatti Lands og lífs, þ.e. þessarar stefnu sem birt var í ágúst síðastliðnum sem ákveðinn útgangspunktur í vinnu nýsameinaðrar stofnunar.

Ég vil jafnframt þakka fyrir það að í nefndarálitinu er komið inn á mörg þau atriði sem ég fór yfir við 1. umr. málsins. En mig langar sérstaklega að spyrja um eitt atriði, sem er samráðið við bændur. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvernig hann sér fyrir sér að hægt verði að styrkja samráðið styrkja samráðið og koma í fast form samráði um alla þá þætti sem geta skipt máli. Ég sé þetta fyrir mér sem samráð í nokkrum lögum. Eitt er um stefnuna og annað og annað er svo um ýmis framkvæmdaatriði og auðvitað það hvernig stofnanir sem sinna landi, gróðri og vistkerfum geta náð

umsagnir og umræðu sem upp kom í nefndinni af því að sá hópur var dreginn sérstaklega fram í orðræðu í nefndinni. En það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að samráðið er víðara. Ég vil samt segja í þessu samhengi að ég lít svo á að við hér, og þá segi ég við, ég bý hér á höfuðborgarsvæðinu og er þingmaður Reykvíkinga, búum svo vel að það eru viljugar vinnufúsar hendur vítt og breitt um land sem hafa landnýtingu að sínu starfi hafa landnýtingu að sínu starfi og hafa í árafjöld sinnt mikilvægum verkefnum þegar kemur að því að loka landi og/eða, eins og í seinni tíð, með sérstakri áherslu á loftslagsmál, binda kolefni eins miklu máli og það skiptir. Þess vegna drögum við það líka upp í nefndarálitinu að sameining þessara tveggja stofnana er ekki minnst mikilvæg hvað varðar þau verkefni sem eru næg fyrir okkur.

mikilvægt að draga það skýrt fram að við leggjum áherslu á það að okkur þykir samráðið vera ákveðinn lykill að árangri í því til að mynda að stemma stigu við loftslagsáhrifum, svo að það sé tekið fram. Við áréttum það til að mynda að nú þegar eru í lagabókstafnum, í 14. gr. laga um skóga og skógrækt, kveðið á um þetta, þ.e. ekki bara að Skógræktin, og þá vonandi ný stofnun, nái frumvarpið fram að ganga, skuli hafa samstarf við félög skógarbænda á viðkomandi svæðum og leita umsagnar Landssamtaka skógareigenda um tiltekið málefni.

bæði fyrir stofnunina sjálfa og þá sem hún hefur formlegt samráð við, að setja niður ákveðinn leiðarvísi eða verklagsreglur um hvernig samráð skuli fara fram. Það styður við framkvæmdina að menn hittist reglulega og það styður líka við að báðir undirbúi sig fyrir þau verkefni sem samráð er um; mig langaði aðeins að heyra sýn hv. þingmanns á það. síðan að huga sérstaklega að verkefnum sem skógarbændur, eða þeir sem hafa með einhverjum hætti atvinnu af skógrækt — hvernig við getum séð fyrir okkur samráð á því sviði. Þá hugsa ég sérstaklega um úrvinnslu skógarafurða, hvort sem það er timbrið sjálft eða einhverjar hliðarafurðir úr skóginum, síróp eða eitthvað annað. Ég velti líka fyrir mér hlutverki stofnunarinnar í að þróa þessar skógarnytjar en líka aðrar skógarnytjar,

stofnun […] setji sér starfsreglur um slíkt samráð sem birtar skuli opinberlega.“ Svo að ég komi aftur að fyrri vísun hér áðan, þó að við tölum í nefndarálitinu um þetta samráð og ávörpum bændur sérstaklega, þá tel ég mjög mikilvægt

setji sér viðmið og reglur um það hvernig lagt er upp með þetta. Ég held að ný stofnun hafi ágætisveganesti frá nefndinni með það. Ég fann ekki annað í samtölum, bæði við þá aðila sem hreyfðu við þessari umræðu sem og fulltrúa núverandi stofnunar, en að það væri ríkur vilji til þess.

mikilvægi þess að þetta er ekki einvörðungu stjórnsýslustofnun heldur líka framkvæmdastofnun, eins og við ávörpum í nokkrum orðum í nefndarálitinu. Ég tel engu að síður að sú stefna sem var

Frumvarpið felur í sér breytingar á lögum um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs, nr. 45/2019, sem er ætlað að skýra hlutverk samskiptaráðgjafa með hliðsjón af þeirri þróun sem hefur orðið frá því að samskiptaráðgjafi tók til starfa og að tryggja fullnægjandi heimildir til vinnslu og miðlunar persónuupplýsinga. Jafnframt eru lagðar til breytingar á íþróttalögum, nr. 64/1998, í því skyni að samræma orðalag milli málsgreina. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund ýmsa gesti sem málinu tengjast og bárust alls sjö umsagnir. Frekar er greint frá því í nefndaráliti sem liggur frammi auk þess sem hægt er að kynna sér það á vef Alþingis. kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar árétta ákveðna þætti sérstaklega. Nefndin fjallaði um heildstæða endurskoðun laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs en í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur fram að þau skuli endurskoðuð eftir 1. janúar 2024. Meiri hlutinn telur æskilegt að þær breytingar sem felast í frumvarpinu nái fram að ganga nú svo að lögin nái betur markmiðum sínum en að heildstæð endurskoðun fari fram síðar líkt og kveðið er á um. Þá fjallaði nefndin um ráðgefandi álit sem kveðið er á um í 1. gr. frumvarpsins. Meiri hlutinn telur mikilvægt að samskiptaráðgjafi hafi heimildir til útgáfu ráðgefandi álita enda geta þau verið til þess fallin að hafa jákvæð áhrif á stöðu þeirra aðila sem um ræðir. Þá áréttar meiri hlutinn að útgáfa ráðgefandi álita hefur ekki áhrif á lögbundin hlutverk annarra, svo sem lögreglu og barnaverndar. Meiri hlutinn telur

Nefndin fjallaði að auki um persónuvernd og þagnarskyldu. Meiri hlutinn telur ljóst að við vinnslu mála beri samskiptaráðgjafa að líta til gildandi laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þar með talið með þeim hætti að vinnsla persónuupplýsinga sé gagnsæ gagnvart hinum skráða. er ljóst að almennar reglur stjórnsýsluréttar, sem og laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, gilda um störf samskiptaráðgjafa, þar með talið að því er varðar aðkomu aðila að málum.

Meiri hlutinn áréttar að ákvæði 3. gr. frumvarpsins felur ekki í sér reglu sem gengur framar ákvæðum upplýsingalaga heldur reglu um lagagrundvöll þagnarskyldu samskiptaráðgjafa. Til viðbótar fjallaði nefndin um fræðsluskyldu og fyrirbyggjandi aðgerðir. Með frumvarpinu er lagt til að í reglugerð skuli fjallað um fræðslu um vinnslu og miðlun persónuupplýsinga

Meiri hlutinn beinir því til ráðherra að reglugerð á grundvelli 8. gr. verði sett sem fyrst enda mikilvægt að skýra enn betur þann ramma sem samskiptaráðgjafi starfar eftir. Meiri hlutinn vill undirstrika mikilvægi þess að samskiptaráðgjafi sinni kynningar- og forvarnastarfi. Samkvæmt lögum um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs er það eitt af hlutverkum samskiptaráðgjafa að veita ráðgjöf til þeirra sem taka þátt í starfsemi félaga og samtaka sem falla undir lögin um fyrirbyggjandi aðgerðir. Meiri hlutinn áréttar mikilvægi þess að stuðla að því að draga úr hættu á að atvik kunni að koma upp og að innan íþrótta- og æskulýðsstarfs verði sameiginlegur skilningur á því hvers konar hegðun sé óásættanleg. Meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar leggur til breytingar á frumvarpinu hvað varðar íþróttalög og refsidóma. Í 1. mgr. 16. gr. íþróttalaga kemur fram að óheimilt sé að ráða til starfa hjá aðilum sem falla undir lögin og sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri í íþróttastarfi einstaklinga sem hlotið hafa refsidóma

Ákvæðið nær einnig til þeirra sem falin er umsjón með börnum og ungmennum undir 18 ára aldri á grundvelli sjálfboðaliðastarfs. Meiri hlutinn telur afar brýnt að í 1. mgr. 16. gr. íþróttalaga verði einnig vísað til 211. og 218. gr. almennra hegningarlaga sem fjalla um manndráp og alvarlegar líkamsárásir. Í því sambandi horfir meiri hlutinn til alvarleika þeirra brota og þess viðkvæma hóps sem reglunum er ætlað að taka til. Þá vísar meiri hlutinn til þess að bæði í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, og lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018, eru til að mynda ákvæði þar sem fjallað er um bann við ráðningum einstaklinga sem hlotið hafa refsidóma vegna brota á ákvæðum 211. eða 218. gr. almennra hegningarlaga. Meiri hlutinn telur einsýnt að sama regla eigi að gilda um aðila sem starfa með börnum og ungmennum undir 18 ára aldri í íþróttastarfi. Nefndin tók til skoðunar hvort tilefni væri til að fella erlenda refsidóma fyrir þau brot sem ákvæði 1. mgr. 16. gr. íþróttalaga tekur til undir ákvæðið þannig að brot erlendis og hérlendis yrðu gerð að jöfnu. Í því sambandi horfir meiri hlutinn til þess að almennt verði að telja að slík ákvæði séu til þess fallin að styrkja réttarvernd barna og ungmenna. Það þarf þó að vera mögulegt að afla slíkra upplýsinga og öflun slíkra upplýsinga má ekki vera útilokandi fyrir einstaklinga sem til að mynda koma frá eða hafa starfað í ríkjum þar sem öflun slíkra upplýsinga er ómöguleg. Í einhverjum tilvikum eru slíkar upplýsingar þó aðgengilegar hér á landi hjá Útlendingastofnun. Meiri hlutinn telur því rétt að beina því til ráðuneytisins að skoða framangreint heildstætt og útfæra leið þannig að unnt verði að afla þeirra upplýsinga sem a.m.k. eru fyrirliggjandi. Með frumvarpinu eru ekki lagðar til breytingar á æskulýðslögum, nr. 70/2007. Því beinir meiri hluti nefndarinnar því til ráðuneytisins að skoða samræmi milli íþróttalaga annars vegar og æskulýðslaga hins vegar með það að markmiði að gera sambærilegar breytingar á æskulýðslögum.

í öflun persónuupplýsinga. En mig langaði að spyrja hv. þingmann um töluna sem kemur fram í frumvarpinu þar sem verið er að lýsa yfir reynslunni, að þörfin fyrir þetta

varðandi ofbeldi, einelti, samskiptavanda og annað slíkt á árinu 2021 en voru 24 árið 2020, þannig að hér er greinileg aukning.

Frú forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni sérstaklega fyrir spurninguna og þessar vangaveltur sem eru vissulega sjálfsagðar. Ég vil nefna hér aukninguna sem sannarlega kemur fram í upplýsingum frá samskiptaráðgjafanum.

En það sem stendur kannski upp úr í mínum huga er það að við sjáum sannarlega þörfina og það hefur verið bætt við þetta starf, aukinn styrkur innan ráðuneytisins á þessum tíma. Eftir stendur að ég held að það megi gera betur varðandi fyrirbyggjandi aðgerðir og upplýsingar til félaganna og fyrst þegar svona lagað er sett á fót gefur það augaleið að farið er í

og stöðvað þau áður en þau gerast og það er auðvitað mikið til þess að vinna. Það þýðir að það þarf að eiga gott samstarf við öll félög landsins sem undir eru.

Það eru dæmi þess að mjög efnilegir krakkar í íþróttum hafi orðið fyrir þess háttar ofbeldi sem hafi markað þau til lífstíðar og svipt þau vilja, hæfileika og getu til þess að ná langt í íþróttum.

og ekki síst börnin og ég held að þar þurfum við að gera betur við foreldrana. Við þurfum að færa þessa fræðslu inn í grunnskólana, það er bara mín persónulega skoðun. Þetta embætti eitt og sér er afar mikilvægt

og það er mikilvægt að við sinnum forvarnarhlutverkinu. Það er líka mikilvægt að við höfum stefnu og viðbragðsáætlun til staðar ef eitthvað slíkt kemur upp. upp. Starfið útheimtir gríðarlega mikla heildræna sýn á það að börnum líði vel í því starfi sem um ræðir hverju sinni og samskipti eru auðvitað lykilþátturinn í því, samskipti við börnin, samskipti við foreldra og samskipti við þá sem stýra slíku starfi.

hefði kannski verið hægt að bíða með eitthvað af því fram til heildarendurskoðunar en það er nú bara þannig að stundum þarf að laga hlutina strax. Og það er gott að gera það, sérstaklega þegar einhverjir hnökrar eru á. Ég veit það, hafandi rætt við fólk, að

allsherjar- og menntamálanefndar, og þá sérstaklega framsögumanns, hv. þm. Jóhanns Friðriks Friðrikssonar, fyrir að taka til skoðunar ábendingu sem ég fékk um það að

fella það undir íþróttalögin. Það er sérstaklega ánægjulegt hversu vel það var unnið og hversu vel þetta var tekið inn jafnvel þó að ábendingin kæmi frá þingmanni í stjórnarandstöðunni. Ég held að það sýni hvað við getum unnið vel saman þegar við horfum í sömu átt og í þessu tilfelli að hugsa um börnin. Frú forseti. Ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu. Ég vildi bara aðeins koma inn á það sem kemur fram í frumvarpinu þar sem farið er yfir þá reynslu sem þetta ágæta embætti, samskiptaráðgjafi, hefur gefið okkur í þessum málaflokki.

og mun það aldrei líða honum úr minni. En hann lét ekki deigan síga og varð síðan mjög þekktur knattspyrnumaður.

Það kom einmitt fram í málflutningi þeirra að það er mjög erfitt fyrir einstaklinga sem hafa orðið fyrir þess háttar ofbeldi í íþróttum, og oft eru þetta ung börn og unglingar, að segja frá sinni reynslu, það sé mjög erfitt og það fylgi því ákveðin skömm.

Ef þessi verknaður er ekki upplýstur þá halda gerendurnir áfram og fórnarlömbin verða fleiri, því miður.

þá sýnir hún greinilega þörfina fyrir þetta embætti og líka þörfina fyrir þá lagaheimild sem nú er verið að færa embættinu,

En það á að hvetja okkur til þess að bregðast við og efla allt sem heitir kynningarstarf og fyrirbyggjandi starf þegar að þessu kemur og styðja vel við þetta góða embætti.

og þess góða starfs sem þar er unnið. Það hvetur okkur til líka þess að gera þetta víðtækara og ég hef verið talsmaður þess að við leggjum áherslu á að þetta fari inn í grunnskólana og börnin verði frædd um hvar mörkin liggja í samskiptum við þá eldri og þá fullorðnu sem eru að sinna þessu starfi.

fagna þau samtök þessu nýja embætti og starfi samskiptaráðgjafa og telja það mjög mikilvægt og tækifæri til að vernda fatlað fólk. Þau vilja

með óumdeilanlegum hætti, segir í umsögninni, að fatlað fólk er í mun meiri hættu á því að verða fyrir hvers kyns áreitni og ofbeldi og því er mjög brýnt að í meðferð slíkra mála,

Þetta er mikilvægt enda ljóst af tölulegum upplýsingum um málafjölda, aukningu þeirra á þeim tveimur árum sem samskiptaráðgjafi hefur starfað, að full þörf er á starfinu.

til þess að segja frá. Það er afar mikilvægt og var eitt af þeim lykilatriðum sem komu fram á fundi Evrópuráðsins í London, sem ég nefndi hér áðan, þ.e. mikilvægi þess að segja frá og að sama skapi að viðbrögðin séu rétt og strax verði gripið inn í inn í og málin tekin föstum tökum. Að þessu sögðu, frú forseti, vil ég enn og aftur þakka fyrir þessa góðu umræðu um þetta mikilvæga mál. Ég vona að við náum að útvíkka

Með frumvarpinu eru lagðar til rýmkaðar heimildir fyrir umsækjendur um dvalarleyfi, m.a. vegna starfa sem krefjast sérfræðiþekkingar, fyrir nýútskrifaða háskólanema á grundvelli sérþekkingar þeirra og fyrir doktorsnema. Einnig eru lagðar til rýmkaðar heimildir til að endurnýja dvalarleyfi vegna skorts á starfsfólki og lengja gildistíma dvalarleyfis fyrir íþróttafólk og fyrir sérhæfða starfsmenn á grundvelli samstarfs- eða þjónustusamnings. Heimilt verði að endurnýja dvalarleyfi þeirra sem dvelja hér á landi vegna vistráðninga samhliða auknu eftirliti. Vistráðningar eru svokallaðar „au pair“, forseti, ef ég má nota það

auk þess sem réttur breskra ríkisborgara með dvalarleyfi til fjölskyldusameiningar er áréttaður. Nefndin fjallaði um málið, fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir.

Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um mikilvægi þess að bæta það kerfi sem gildir um atvinnuréttindi fólks frá löndum utan EES. Samstillt átak þurfi til að tryggja heilbrigðan vinnumarkað og þörf sé á skilvirku eftirliti og viðurlögum við brotum. Í frumvarpinu sé tekið á einhverjum þáttum en auknu frelsi þurfi að fylgja ábyrgð. Því þurfi heildstæða nálgun á atvinnuréttindi útlendinga sem fyrst. Í greinargerð með frumvarpinu og fyrir nefndinni kom fram að tillögur frumvarpsins eru byggðar á tillögum starfshóps um atvinnuréttindi útlendinga sem forsætisráðherra skipaði en að komið hafi í ljós að útfæra þurfi nánar hluta af tillögum starfshópsins, svo sem um sameiningu dvalar- og atvinnuleyfa hjá Útlendingastofnun, að atvinnuleyfi fylgi starfsmanni en ekki atvinnurekanda, nýtt ákvæði um dvalar- og atvinnuleyfi fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga og að vinna við frumvarp þess efnis hefjist þegar í stað. Nefndin tekur undir mikilvægi þess að sú vinna dragist ekki þar sem nauðsynlegt er að auðvelda fólki að taka þátt í vinnumarkaðnum án þess að það sé of háð vinnuveitanda, takmarka biðtíma eftir leyfum og laða þannig hæft starfsfólk til landsins. Nefndin fjallaði um þær heimildir sem lagðar eru til í frumvarpinu um endurnýjun eða framlengingu dvalarleyfis vegna náms en fyrir nefndinni komu fram ábendingar um hvort gera ætti kröfur til þeirra sem væru í námi um tiltekið nám, ákveðna framvindu eða að hafa lokið hluta náms. Samkvæmt gildandi 8. mgr. 65. gr. laga um útlendinga er heimilt að endurnýja dvalarleyfi útlendings sem lokið hefur háskólanámi hér á landi í allt að sex mánuði frá útskriftardegi til þess að leita atvinnu á grundvelli sérfræðiþekkingar hans. Með 10. gr. frumvarpsins er lagt til að þessi tími verði lengdur í þrjú ár.

byggist á, kemur fram að mikilvægt sé að lengja þennan tíma í því skyni að laða fleiri námsmenn hingað til lands og gera um leið íslenska háskóla eftirsóknarverðari og samkeppnishæfari kost á alþjóðavísu. Þá sé það ekki síður mikilvægt til þess að Ísland missi ekki úr landi vel menntað fólk, framtíðarsérfræðinga á hinum ýmsum sviðum, sem ríkið hefur kostað til fjármunum til að mennta. Að mati dómsmálaráðuneytisins voru ekki talin standa sérstök rök til þess að skilgreina ákvæðið með þrengri hætti en gert er í gildandi lögum og tekur nefndin undir þau sjónarmið.

Þá var einnig bent á að ef aðstandendaleyfi sérfræðinga eru lengd um fjögur ár þá fá aðstandendur EES-borgara fimm ára leyfi en aðstandendur Íslendinga fá tveggja ára leyfi. Nefndin telur að gæta verði að samræmi og telur nauðsynlegt að ráðuneytið skoði þessi álitaefni heildstætt í fyrirhugaðri endurskoðun. Allsherjar- og menntamálanefndar leggur til breytingar á frumvarpinu:

nr. 88/1991, er kveðið á um gjald fyrir endurútgáfu dvalarleyfisskírteinis sem eru sérlög og gildi því væntanlega framar ákvæðum reglugerðar um útlendinga. Í skýringum við greinina kemur fram nauðsyn þess að ráðherra verði heimilt að kveða á um eiginleika og útlit dvalarleyfisskírteinis svo bregðast megi við breyttum kröfum um sameiginlegt evrópskt útlit á dvalarleyfisskírteinum, sem varðandi öryggis- og útlitskröfur. Nefndin telur nægjanlegt að mæla fyrir um gjald fyrir endurútgáfu dvalarleyfisskírteinis í lögum um aukatekjur ríkissjóðs

Fyrir nefndinni komu fram ábendingar um að það væri til einföldunar í tengslum við endurnýjun á dvalarleyfi að fella brott 2. mgr. í stað þess að fella brott áskilnað um að sækja um endurnýjun eigi síðar en fjórum vikum áður en dvalarleyfi fellur úr gildi.

skal réttur til dvalar falla niður og fara með umsókn samkvæmt 51. gr. sem kveður á um skyldu til að sækja um dvalarleyfi áður en komið er til landsins.

sem varðar dvalarleyfi vegna náms og felur í sér heimild Útlendingastofnunar til að veita undanþágu frá skilyrði um fullt nám, svo sem vegna skipulags náms, á grundvelli beiðni frá hlutaðeigandi skóla. Þar sem skipulag náms og krafa um námsframvindu kann í einstaka tilfellum að valda því að ekki er unnt að uppfylla kröfu um fullt nám í skilningi laganna. Nefndin telur nauðsynlegt að koma til móts við ábendingar hvað þetta varðar. Skoða þarf rýmkun dvalarleyfa þeirra sem eru í námi, sérstaklega í þeim greinum þar sem skortur er á starfsfólki, sem og í iðn- og starfsnámi, og hvetur til að það verði gert í samstarfi við mennta- og barnamálaráðuneytið.

en þó aldrei lengur en hlutaðeigandi samningur um vistráðningu gerði ráð fyrir. Fyrir nefndinni komu fram ábendingar um að hætta geti verið á misnotkun þessarar dvalarheimildar sem ætlunin er að nýtist til menningarskipta. Einstaklingar sem eru vistráðnir eru háðir vistfjölskyldu sinni um búsetu og fæði auk þess sem slit á vistráðningarsamningi geti leitt til afturköllunar dvalarleyfis og geta þessir einstaklingar því verið í viðkvæmri stöðu. Í frumvarpinu er einnig lagt til að Útlendingastofnun verði veitt heimild til að fela sérstökum aðila eftirlit með vistráðningum sem nú er í höndum lögreglu. Fyrir nefndinni kom fram að eftirlit með vistráðningum sé til hagsbóta fyrir hinn vistráðna, geti dregið úr líkum á ófullnægjandi aðstæðum og sé einnig til þess fallið að einstaklingar láti vita af óeðlilegum aðstæðum. Auk eftirlitsins var bent á að bæta mætti réttarstöðu hinna vistráðnu með því að skilgreina hvað teljist til eðlilegra starfa í vistráðningu, t.d. hvað teljist til léttra heimilisstarfa. Einnig var bent á mikilvægi þess að tryggja þyrfti fjármögnun eftirlitsins, starfsfólk og úrræði þannig að unnt yrði að bregðast við og tryggja að unnt yrði að framfylgja eftirlitið þegar á þyrfti að halda en fyrir liggur að árlega eru veitt um 100 dvalarleyfi vegna vistráðningar. Nefndin telur mikilvægt að Útlendingastofnun verði skylt að fela sérstökum eftirlitsaðila að hafa eftirlit með vistráðningum í stað þess að vera það heimilt eins og lagt er til í frumvarpinu. Þá telur nefndin einnig mikilvægt að samhliða eftirlitinu verði hugað að fræðslu fyrir vistfjölskyldur og vistráðna um réttindi og skyldur. Nefndin telur einnig nauðsynlegt að ráðuneytið hugi að því hvort útfæra þurfi frekari heimild til gjaldtöku vegna leyfa til vistráðningar þannig að unnt verði að mæta kostnaði vegna eftirlitsins.

Nefndin leggur áherslu á að með frumvarpinu eru lagðar til ívilnandi heimildir fyrir umsækjendur um dvalarleyfi og dvalarleyfishafa hér á landi sem þurfa að koma til framkvæmda sem fyrst en leggur áherslu á nauðsyn þess

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir hönd stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar fyrir nefndaráliti um skýrslu Ríkisendurskoðunar um Vegagerðina, stjórnun, reikningshald og eftirlit með öryggi og gæðum framkvæmda. Með erindi, dags. 6. mars 2023, sendi forseti Alþingis tvær skýrslur Ríkisendurskoðunar um Vegagerðina til umfjöllunar stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í samræmi við 2. gr. reglna

151. löggjafarþingi. Seinni skýrslan byggist á 5. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, nr. 46/2016, en er jafnframt liður í því að svara fyrrnefndri skýrslubeiðni. Nefndin vísaði síðari skýrslunni til athugunar í fjárlaganefnd á grundvelli heimildar í þingsköpum. Nefndin fjallaði um málið og fékk gesti á sinn fund. Greint er frá því nefndaráliti sem liggur frammi.

Tryggja verður að stefnumarkandi ákvarðanir og aðgerðir sem kveðið er á um í samgönguáætlun, sem og þær sem eru skilgreindar við framkvæmd laga um opinber fjármál, nr. 123/2015, styðji við hver aðra og skarist ekki. Ásamt þessu er vert að benda á að framkvæmd innri endurskoðunar geti verið bætt til muna. Á þeim tíma sem úttekt Ríkisendurskoðunar stóð yfir var framkvæmd hennar hvorki í samræmi við þáverandi erindisbréf né alþjóðlega staðla. Þessu hafði stjórnendur ekki brugðist við. Starfsemi Vegagerðarinnar er í eðli sínu mjög dreifð og því mikilvægt að mæta áskorunum um t.d. samhæfingu, samræmda fylgni við ferla og viðhald góðra vinnustaðamenningar. Úttekt Ríkisendurskoðunar bendir til þess að fjármálasvið Vegagerðarinnar hafi að nokkru leyti verið einangrað sem hafi takmarkað getu stofnunarinnar til að tryggja nauðsynlega heildarsýn um rekstur og fjárhag. Frá gildistöku laga um opinber fjármál hafði sú alvarlega staða verið við lýði að Vegagerðin hafði ekki staðið skil á ársreikningum og eignaskrám innan þess tímaramma sem lögin kveða á um. Um alvarlega veikleika er að ræða en samkvæmt skýrslunni hefur yfirsýn Vegagerðarinnar um fjárfestingarverkefni og kostnað verið ábótavant. Þá hefur ráðuneyti samgöngumála átt erfitt með að fá heildræna mynd á fjárhagslega framvindu verkefna sem Vegagerðin hefur umráð yfir. Skortur á tímanlegum og fullnægjandi upplýsingum hefur áhrif á möguleika ráðuneytisins til að sinna eftirlitshlutverki sínu gagnvart Vegagerðinni og stefnumótun. Erfitt er að fá upplýsingar um útboð og samninga á grundvelli þeirra. Vegagerðin býður flest verkefni út og hvert svið sér sjálfstætt um sín útboð sem hafa reglulega verið kærð síðastliðin tíu ár. Í flestum tilfellum hefur kærunefnd útboðsmála úrskurðað Vegagerðinni í vil. Það kemur þó fyrir að útboðin eru úrskurðuð ógild og slík mál þarfnast grandskoðunar svo að hægt sé að bæta ferlið. Vegagerðin hefur innleitt gæðastjórnunarkerfi og allir helstu fasar þess eru aðgengilegir starfsfólki. Innri úttektir sýna að bæta þurfi notkun og uppfærslur þess. Að mati Ríkisendurskoðunar þarf gæðastjórnunarkerfið að vera í virkri notkun og þekking til staðar á öllum starfsstöðvum Vegagerðarinnar. Verkferla þarf að yfirfara og uppfæra reglubundið. Í kjölfar banaslyss á Kjalarnesi sumarið 2020 hefur eftirlit Vegagerðarinnar með verkframkvæmd þar sem unnið er að lagningu bundins slitlags einnig verið tekið til öryggisúttektar. Einnig hafa kröfur Vegagerðarinnar verði hertar um vegviðnám og faggildingu eftirlitsaðila. Ríkisendurskoðun bendir á að slík viðbrögð eru jákvæð en mikilvægt er að dreginn sé lærdómur af atvikum sem þessum.

Þetta kemur m.a. fram í tíu ábendingum Ríkisendurskoðunar til Vegagerðarinnar, innviðaráðuneytisins og Samgöngustofu.

en Ríkisendurskoðun bendir á erfiðleika við að fá upplýsingar og gögn frá Vegagerðinni. Það megi rekja til mannabreytinga og misskilnings en miklar breytingar voru gerðar á fjármálasviði Vegagerðarinnar á þessum tíma. Fyrir nefndinni kom fram að Vegagerðin hefði gripið til viðeigandi ráðstafana og tekið á þeim vanköntum sem leiddu til þess að erfiðlega gekk fyrir Ríkisendurskoðun að fá nauðsynleg gögn og upplýsingar. Þrátt fyrir það vill nefndin taka fram að Ríkisendurskoðun er stofnun á vegum Alþingis og fer hún í þess umboði með tiltekið eftirlit með stjórnarframkvæmdinni. Ráðuneytum og stofnunum ber að veita Ríkisendurskoðun greiðlega þær upplýsingar og gögn sem hún fer fram á við úttektir sínar. Vert er að benda á, eins og fram kom í skýrslunni og í heimsóknum fyrir nefndinni, að Vegagerðin hafði að jafnaði greint ráðuneytinu frá stöðu verka með tilliti til fjárveitinga á mánaðarlegum fundum. Þó telur Vegagerðin að upplýsingagjöfina megi einfalda og bæta en fram kom að áform þess efnis væru til staðar. Ráðuneytið leggur áherslu á að auðvelda þurfi aðgengi að rauntímaupplýsingum til að það geti sinnt yfirstjórnunar- og eftirlitshlutverki sínu, og auka gagnsæi og upplýsingagjöf. Þá tekur nefndin undir og hvetur til úrbóta og að aðkoma umsjónaraðila fjárhagskerfa ríkisins sé einnig tryggð. Koma þarf umræddum samskiptum í formlegra horf og nefndin fagnar því að þau hafi verið aukin og unnið sé að úrbótum. Nefndin fjallaði jafnframt um þá upplýsingagjöf sem felst í skýrslum um framkvæmd samgönguáætlana. Sú skýrslugjöf byggist á 5. gr. laga um samgönguáætlun, nr. 33/2008. Þar segir að ráðherra skuli árlega leggja fram á Alþingi skýrslu um framkvæmd samgönguáætlunar næstliðið ár. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að skýrsla um framkvæmd samgönguáætlunar hafi ekki verið lögð fram innan þeirra tímamarka sem lögin kveða á um á tímabilinu 2017–2020. Eftirfylgni með framkvæmd samgönguáætlunar og miðlun upplýsinga til Alþingis hafi ekki verið í samræmi við ákvæði laganna að þessu leyti. Fyrir nefndinni kom fram að fyrirkomulag þessarar skýrslugjafar sé komið til ára sinna. Stefnt sé að því að falla frá þessu fyrirkomulagi en í frumvarpi um stefnur og aðgerðaáætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála, sem innviðaráðherra mælti fyrir á yfirstandandi þingi, er lagt til að ráðherra veiti Alþingi og almenningi upplýsingar um framgang áætlana með reglubundnum og aðgengilegum hætti. Hvað varðar innri endurskoðun Vegagerðarinnar kom fram að fyrirkomulagið fari batnandi. Árið 2021 var ráðinn faggiltur innri endurskoðandi sem starfar samkvæmt erindisbréfi staðfestu af forstjóra og á grundvelli alþjóðlegra staðla. Ábendingar innri endurskoðunar séu nú í formlegum farvegi og þeim fylgt eftir en endurskoðunaráætlun fyrir tímabilið 1. júní 2022 til 31. maí 2023 hefur verið samþykkt af forstjóra og kynnt fyrir yfirstjórn. Nefndin lýsir ánægju sinni yfir framangreindum úrbótum og ítrekar mikilvægi þess að innri endurskoðun sé formföst og markviss, að hún njóti stuðnings stjórnenda og að unnið sé úr ábendingum sem koma fram við endurskoðanir. Ásamt þessu ítrekar nefndin mikilvægi þess að gæðastjórnunarkerfið, sem Vegagerðin hefur innleitt og kynnt starfsmönnum, sé í virkri notkun og þekking á því sé tryggð. Að mati nefndarinnar er jákvætt að málefni gæðastjórnunarkerfis Vegagerðarinnar horfi til betri vegar og hvetur nefndin stofnunina til að halda áfram að leggja ríka áherslu á virka notkun þess. Að eigin frumkvæði hafi Vegagerðin látið gæðastjórnunarkerfið undirgangast ISO-vottun og stefnt sé að lokaúttekt vorið 2023.

Þessi atriði þarfnast úrbóta svo að hægt sé að framfylgja skyldum stofnunarinnar samkvæmt settum lögum um eftirlit og skráningu. Í skýrslunni kemur fram að Samgöngustofa taki undir þá ábendingu og hafi unnið að bótum í samráði við Vegagerðina. Ráðuneytið hafi undanfarin ár lagt töluverða áherslu á öflugt og sjálfstætt eftirlit Samgöngustofu með framkvæmd öryggisstjórnunar vegamannvirkja og hvetur nefndin ráðuneytið til að vinna áfram að því með Samgöngustofu að tryggja árangursríkt og skilvirkt eftirlit með öryggisstjórnun vegamannvirkja. Skráning umferðarslysa byggir á lögregluskýrslum úr gagnagrunni embættis ríkislögreglustjóra auk þess sem stuðst hefur verið við gögn frá fyrirtæki sem veitir þjónustu vegna umferðarslysa og óhappa á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni kemur fram að Ríkisendurskoðun hafi óskað eftir upplýsingum um tíðni slysa og óhappa á stöðum þar sem framkvæmdir stóðu yfir. Að mati Ríkisendurskoðunar kann að vera mjög matskennt hvort vegavinna sé beinn orsakaþáttur slysa eða óhappa. Því sé ekki hægt að ganga að því vísu að þeir aðilar sem skrái slys eða óhöpp tilgreini sérstaklega hvort slys eigi sér stað á skilgreindu framkvæmdasvæði. Af því leiði að ekki sé auðveldlega hægt að draga fram áreiðanlegar upplýsingar úr slysaskrá um það hversu mörg slys og óhöpp hafa orðið á framkvæmdasvæðum eða vegköflum þar sem verið er að sinna viðhaldi en að mati Ríkisendurskoðunar er mikilvægt að svo verði gert. Nefndin tekur undir ábendingu Ríkisendurskoðunar um að innviðaráðuneyti og Samgöngustofa beiti sér fyrir úrbótum á skráningu slysa í samstarfi við Vegagerðina og lögreglu þannig að skráningin verði bætt og samræmd. Undir þetta álit rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Þórunn Sveinbjarnardóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Friðjón R. Friðjónsson og Sigmar Guðmundsson. Sigmar Guðmundsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir þetta álit samkvæmt heimild þingskapa.